Dobar dan svima. Počnemo sa prvom točkom današnjeg dnevnog reda. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, prvo čitanje, P.Z.

dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, što je već rečeno. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje. S nama je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić koji će imat uvod na To su. To su replike na mene? A dobro. U redu onda. Ministar Bačić, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Sam Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina donesen je 2018. g. u HS-u i ono što je tim zakonom posebno za istaknuti, a što je ustvari i tema ovih izmjena jest propisivanje i obveza obveza HS-a da utvrdi i donese višegodišnji program katastarske izmjere građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. a a temeljem koje višegodišnjeg programa koji je definiran za razdoblje od 10 godina, Vlada RH jednom godišnje donosi godišnji program kojim programom se detaljno propisuju građevinska područja u, na području pojedinih katastarskih općina, odnosno na području jedinice lokalne samouprave koja će se baš upravo te godine provoditi u svrhu sređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja odnosno usklađivanja sa stanjem na terenu. Zašto je to posebno važno? Katastar kao evidencija o položaju, veličini, načinu, uporabe nekretnina u Hrvatskoj, prije svega, zemljišta, jasno, pa onda i zgrada i svih drugih građevina na prostoru RH, još uvijek još uvijek je u Hrvatskoj u najvećoj mjeri utemeljen na podacima geodetske izmjere koja je rađena u 19. st. u prvim godinama vladavine Franje Josipa, tamo negdje 1835. pa do kraja 19. st. kada je rađena ta državna izmjera, katastarska izmjera i na temelju nje je formiran katastarski operat i zemljišna knjiga. Iz tog razloga što je otada prošlo gotovo 160, 70 godina, mi danas svjedočimo da su podaci, prije svega u zemljišnoj knjizi u velikom dijelu Hrvatske neusklađeni, neažurni, neusklađeni, neažurni, ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu, i ta činjenica onda proizvodi probleme svima nama u postupanju sa našim nekretninama i to podredno dovodi do zastoja i otežanog pristupa ishođenju građevinskih dozvola, čemu svi mi svjedočimo. Možda bi ovako zorno mogli katastar nazvati najvažnijom bankom u RH, čija je aktiva daleko najveća jer vodi evidenciju o svim nekretninama u RH, a usput treba reći i to da s obzirom na rast cijena nekretnina, onda vlasnicima tih nekretnina donosi najveći godišnji prinos kako niti jedna kamata niti u jednoj banci na našu gotovinu. I samo iz tog razloga što nam ta evidencija brine o našoj imovini, nismo u proteklih, proteklim desetljećima, a čuli ste prije da je ta evidencija osnovana i prije 160 godina, vodili bi dovoljno računa i nismo dovoljno ulagali u tu istu imovinu. Često puta kažem da Hrvati godišnje za jednu drugu svoju imovinu, pokretnine, vozila, godišnje izdvajaju preko milijardu eura kako bi ta vozila bila ispravna, kako bi ta vozila mogla sigurno prometovati, plaćamo za naknade za ceste, plaćamo za osiguranje, za registraciju, kažem, preko milijardu eura, a od uspostave suverene i samostalne RH, na toj najvažnijoj našoj imovini, to su nekretnine, kuće, mi smo sve zajedno u tih 34 godine uložili milijardu eura. Pa ak smo onda svjedoci da u Hrvatskoj koja ima 56 tisuća kvadratnih kilometara, odnosno 5 milijuna i 600 tisuća hektara, nismo uspjeli 10% ili 15% tog područja premjeriti i napraviti novi katastar i novu zemljišnu knjigu. U ovom trenutku u Hrvatskoj ima 3346 katastarskih općina i po podacima Državne geodetske uprave, a koji su točni i egzaktni, 15% svih tih katastarskih općina su ili u zadnjih 34 godine premjerene premjerene i formirana je katastar i zemljišna knjiga. Njih 5% su u ovom trenutku u predočavanju i formiranju katastra i zemljišne knjige nakon završene izmjere i još 5% tih katastarskih općina u Hrvatskoj je u postupku izmjere. Kako bi čitava izmjera, izmjera čitave Hrvatske, državna izmjera čitave Hrvatske trajala jako dugo. Mi smo ovim višegodišnjim programom kako sam uvodno spomenuo odlučili u 10 godina što je dohvatljivo i s obzirom na snagu i mogućnosti hrvatske geodetske operative izmjeriti građevinsko zemljište u Hrvatskoj i to je oko 600 000 ha građevinskog zemljišta koliko ga ima u Hrvatskoj. Kada sam spomenuo da Hrvatska ima 56000 km četvornih kontinentalnog prostora onda je to praktično 10% cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske je obuhvaćeno tim građevinskim zemljištem kojega ćemo u ovih idućih još 6 ili 7 godina dovršiti. Međutim, ono što je važno tih 10% građevinskog zemljišta praktično čini 80% svih investicija u Republici Hrvatskoj, odnosno bolje rečeno na tih 10% hrvatskog kopnenog dijela koje čini građevinsko zemljište odvija se 80% svih aktivnosti građevinskih, infrastrukturnih i svakakvih drugih građevinskih aktivnosti se upravo na tom prostoru događa, pa je onda dobra i smislena, pametna ako tako mogu reći odluka da se u ovih idućih deset godina upravo to zemljište riješi. U Hrvatskoj je negdje oko 14 i pol milijuna katastarskih čestica i tih 10% površine građevinskog područja obuhvaća 43% svih čestica u Hrvatskoj. I taj proces je u tijeku. I vjerujem da i vi ste svjedoci da na području vaših gradova i općina u ovom trenutku Državna geodetska uprava provodi izmjere kako bi se formirao novi katastar i zemljišna knjiga nakon čijeg dovršenja svi vlasnici građevinskog zemljišta u Hrvatskoj biti će upisani u zemljišnoj knjizi jednom kako se kolokvijalno nazove jedan kroz jedan. E sada zašto onda ove izmjene? Naime, tijekom trajanja ovih katastarskih izmjera utvrdili smo i to iz iskustva koje je za nama kako je moguće izmjenom zakona ubrzati te izmjere kako ne bi trajale jako dugo, a događa se da nakon što geodeti na terenu premjere, izvrše izmjeru tog zemljišta, dok se ne otvori zemljišna knjiga i ne dostavi našim građanima na korištenje. Nekad zna proći i 7 godina, pa onda nakon 7 godina oni podaci koji su izmjereni više nisu ažurni. Događa se situacija da je toliko promjena se na zemljištu dogodilo da ta nova zemljišna knjiga praktično nije usklađena sa onim podacima koji su bili na početku same izmjere. I za to je naš prijedlog da kroz nekoliko tehničkih izmjena ubrzamo samu proceduru, pojednostavnimo je, a time omogućimo da izvođač geodetske katastarske izmjere brže pripremi i popisne listove koji će biti tako napravljeni, tako formatizirani da jednostavno budu preslik buduće zemljišne knjige. I stoga smo ovim našim podacima i našim izmjenama naveli rekao bih četiri bitne izmjene koje će doprinijeti toj ubrzanoj izmjeri i onda smo u ubrzanom formiranju i osnivanju zemljišne knjige u Hrvatskoj, a odnosi se na činjenicu da je i danas u katastarskom operatu u Republici Hrvatskoj su upisane osobe koje nisu nedostupne, čije adrese ne znamo i onda sama ta činjenica dok se pronađu adrese, dok se upute pozivi za prisustvo i obilježavanje svojih katastarskih čestica i njihovih mreža na terenu traje jako dugo i to za sobom onda povlači povratak na teren geodeta čekajući da se, da stranke doista dođu i obilježe svoje granice. I to smo sada ovim prijedlogom zakona pojednostavnili. Poziv će se slati samo onim osobama koje su dostupne, čiji su podaci dostupni, a onim ostalim će se putem oglasne ploče Državne geodetske uprave koja se vodi u elektroničkom obliku biti objavljeni i na taj način će se značajno samim time ubrzati. Ubrzati će se i drugom izmjenom kojom će se koristiti već sada postojeći elaborati u Državnoj geodetskoj upravi temeljem kojih će se vidjeti i granice pojedinih čestica i odnosi na tim istim česticama, pa će to ukoliko se stranke, a često se puta to moram reći stranke ne pojave na svom zemljištu omogućiti struci, omogućiti građevinskoj struci da brže provede provede se cjelokupnu izmjeru. I kad već u to ide kako bi se učinio jasnijim postupak upisa u zemljišnu knjigu cijeli taj postupak Državna geodetska uprava temeljem ove izmjene donijet pravilnik kojim će se definirati izgled, obim, obuhvat, sve što treba sadržavati takav geodetski elaborat koji će onda omogućiti kvalitetniju izmjeru i bržu, ono što je najvažnije ažurniju kako bi se mogao formirati nova zemljišna knjiga i novi katastar. Sve to zajedno ja se nadam u ovom razdoblju bit će dovršeno. To je posao koji vrijedi oko 400 milijuna eura što znači na godišnjoj razini se u proračunu treba osigurati oko 40 milijuna eura da se cjelokupan cjelokupan prostor Republike Hrvatske koji predstavlja građevinsko zemljište premjeri i formira nova zemljišna knjiga što će značajno doprinijeti gospodarskom razvoju Hrvatske jer svi vi koji ste bilo kada pokušali krenuti u bilo kakav građevinski poduhvat od izgradnje obiteljske kuće, pa do realizacije bilo kog infrastrukturnog projekta prometnog, komunalnog projekta, društvene infrastrukture znate koliko je velik problem, koliko otežava činjenica da nije upisan vlasnik odnosno investitor u zemljišnoj knjizi. I onda se stvara dojam o Hrvatskoj kako je vrlo teško doći do građevinske dozvole, a u stvari najveći dio vremena prilikom izdavanja građevinske dozvole često se puta svodi na sređivanje imovinsko-pravnog stanja i upisa investitora, odnosno vlasnika na svoju nekretninu. Mi ćemo ovim postupcima svakako to ubrzati dodatno kako bi se onda i kao posljedica toga mogli brže realizirati značajni projekti, a time i doprinijeti cjelokupnom gospodarskom razvoju Republike Hrvatske. htio sam samo toliko uvodno za ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Hvala lijepa.

iz materijala vidimo da je ovom reformom obuhvaćeno preko 600 000 ha građevinskoga zemljišta. Ovime se vraća na neki način i povećava i pravna sigurnost i zaštita povjerenja građana i kroz načelo istinitosti zemljišnih knjiga, ali isto tako omogućuje se i daljnji prostorni razvoj kroz dodatne dodatne infrastrukturne kapitalne projekte, kroz veći gospodarski razvoj upravo tih dijelova Republike Hrvatske gdje su i zemljišne knjige i katastarske izmjere napravljene. Moje pitanje ide u smjeru odaziva građana. Po nekim podacima vidimo da je do sada preko 80% vlasnika se odazvalo, dakle da aktivno sudjeluju, jer su svjesni da kroz čiste papire se povećava i vrijednost njihovih nekretnina ali da je to sve bez troška za njih. I ono što je najbitnije nešto što je prije trajalo 10 do 15 godina sada postupak traje otprilike godinu i pol dana.

zemljišta u Republici Hrvatskoj druge namjene, šumska zemljišta, poljoprivredna zemljišta koja će i dalje imati praktično neažuran upis u zemljišnim knjigama. Ja sam puno puta pozivao i ranije jedinice lokalne samouprave da taj preostali prostor kad već geodetska struka jest na terenu uključe se i iz vlastitih sredstava pokušaju osigurati sredstva kako bi se u tom vremenu primijenili na čitavo područje jedinice lokalne samouprave. Ante (MOST)** Hvala predsjedavajući. Poštovani ministre definitivno da sukladno članku 6. dostava pismena putem elektroničke oglasne ploče bi trebala biti ona koja će ubrzati stvari što pozdravljamo u svakom slučaju. Kad bih bio ironičan onda bih vam rekao da zasigurno da vlasnici zemljišta posebno u ruralnim područjima svakodnevno provjeravaju digitalne oglasne ploče pa čak i oni koji nemaju pristup digitalnim platformama. Kad bih bio još ironičniji onda bih rekao da možda ne bi bilo zgorega da putem poštara pošaljete USB sa digitalnim sadržajem kako bi svi bili obaviješteni. Međutim, ono što ću vas konkretno pitati jest na koji način biti siguran da će baš svi sudionici određenoga postupka biti obaviješteni i informirani?

o svom trošku koji je trošak svih nas, slažem se sa time rješava vašu i moju imovinu. Možda smo mogli mi sami to riješiti ne čekati da nam to država napravi, a vi znate koliko košta postupak upisa u zemljišnu knjigu kad se provode sudski postupci iz razloga što mi i naši preci nismo vodili računa, nismo rješavali dokumente, provodili rješenja o nasljeđivanju, vršili među sobom nagodbe pa smo onda sami doprinijeli u velikom dijelu da ta naša imovina bude nesređena. Sada kad to mi nismo napravili država na svoj račun, a u našem interesu rješava to pitanje. I ja mislim da samim time što često puta Državna geodetska uprava ne može doći, ne zato što ne bi postojala, nego ne može doći do adrese onoga koga treba pozvati na obilježavanje nema drugog načina nego da učini javno dostupni taj poziv svima,

Poštovani ministre, treba istaknuti da su vrlo važne promjene koje donosi ovaj prijedlog zakona a posebno promjene koje se odnose, koji propisuju postupak katastarske izmjere jer je katastarska izmjera temelj za sustavnu obnovu, odnosno osnivanje zemljišnih knjiga kao i uspostava novog katastarskog operata. Po dosadašnjem modelu nakon terenske provedbe katastarske izmjere i izrade katastarskog operata katastar nekretnina, Državna geodetska uprava i nadležni općinski sudovi formirali su katastarska i zemljišno-knjižna povjerenstva koja su u suradnji započinjali postupak izlaganja na javni uvid podataka, prikupljenih i obrađenih u postupku nove katastarske izmjere. U praksi se ovaj model pokazao zaista kao trom iz raznih razloga. Vi ste naveli da ovaj postupak negdje traje i 7 godina. Ja ću vam navesti primjer Metkovića gdje traje više od 10 godina i ne nazire se još kraj. Da li će ovaj novi zakon ovo sve ubrzati? Hvala. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem poštovani zastupniče Milan. Vi ste sudjelovali u toj proceduri pa vi jako dobro znate koliko je i na koji način trajao taj postupak. Zato smo izmjenama zakona propisali da izrađivač geodetske izmjere zajedno sa pravnom službom rješava odmah i priprema popisni list upravo onakav koji sadržava A i B i C list kako bi nakon završene izmjere praktično bila formirana zemljišna knjiga. To je iznimno će se time ubrzati u odnosu na prijašnja stanja kad su bila povjerenstva u kojima su sudjelovali zemljišno-knjižni suci itd. itd. Time smo ja mislim iznimno ubrzali, zato sam i rekao da nam je cilj da ne traje to sedam godina u prosjeku, negdje i puno više nego što ste i sami rekli. Ali na ovaj način će se već kroz samu izmjeru gotovo 90% svih predmeta riješit. Svjesni smo da će možda biti žalbe, ali na uštrb možda par postotaka krivih upisa imat ćemo barem 94-95% pravog ažurnog stanja provodeći zakon na ovaj način. **Radin, Poštovani ministre, pozdravljam svaku izmjenu koja god ide prema naprijed, no zanimaju me neke tehničke stvari koje su pogotovo vezane bilo za urbanizam, bilo za katastar. Koliko vi imate sporova primjerice između lokalne ili regionalne samouprave i države, a da je u principu katastar tu posrijedi, te da li će se raditi daljnja distinkcija ili možda olakšati svim tijelima koja izdaju građevinske dozvole, inače bilo po lokalnim, bilo po regionalnim samoupravama, te primjerice geodeti vam se znaju pridržavati Zakona o katastru izmjere nekretnina, znači odvajaju se čestice primjerice za nekakvi put ili cestu, a onda ta cesta ako nije upisana u prostorni ili čak plan nižeg reda urbanistički plan onda praktički ljudi ponekad ne mogu dobiti građevinske dozvole. Drugim riječima, geodete naprave sve po zakonu, al u biti ne naprave po zakonu i onda je nekakva ajmo reć, nekakva vakum zona, nekakva siva zona, da li se to može dodatno regulirati kako bi se olakšalo ljudima oko gradnje ili oko investicija? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. imali raspravu o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu gdje smo se u najvećem dijelu rasprave osvrtali tema je bila evidencija komunalne infrastrukture koja je u vlasništvu JLS i tvrtki društava u vlasništvu JLS i nastojali smo i to, i taj dio rješavati. Svjestan sam i činjenice da postoje sporovi između RH i

Uvaženi predsjedavajući, cijenjeni ministre Bačić, kolegice i kolege. Najprije bi se zahvalio Državnoj geodetskoj upravi na žurnosti sprovođenja novih katarskih izmjera. Gospodine ministre, hoće li ovaj zakon pridonijeti ubrzanju postupaka katastarske izmjere i obnovi zemljišnih knjiga

pa ja mislim da je i dosada kroz sam proces katastarske izmjere, vodilo se računa prije svega o interesima onih o čijem se vlasništvu radi. Ali kad ste mi već postavili to pitanje, vi ste gradonačelnik Novalje, ja toplo preporučam svima gradonačelnicima i načelnicima da se uključe u projekt višegodišnjih izmjera kako bi premjerili cijelo područje svoje JLS jer je utvrđeno da nakon provedene, provedene izmjere prihod JLS s osnova komunalne naknade, s osnova poreza na kuće za odmor, s osnova poreza na promet jer premjerena čestica i upisan vlasnik 1/1 povećava vrijednost nekretnina za 20-30% i samim time sve JLS koje su provele ovaj proces su za 40% povećale svoje izvorne

imovine spada gotovo u područje nekakve osobne kulture. Znamo da je jako puno teritorija RH nesređeno ili zemljišnoknjižno ne premjereno. Veći dio premjeravanja se odvijao u većim gradovima odnosno uz nekakve nazovimo to možda i manje gradove i općine, ali u onom užem dijelu koji je vitalniji za život. S obzirom da dolazim iz ruralnog dijela i benkovačkog područja, znači postoji dosta bukovačkog zaleđa koje u biti izumire. Mene sad u ovom trenutku zanima kako ćete potaknut vi načelnike ili gradonačelnike koji u svom području djelovanja imaju takva, takva zaleđa ili takve, gdje stanovništvo odlazi, a da bi se u biti potakla nova katastarska izmjera u tim dijelovima kako bi omogućilo reklo bi se ljudima sređivanje tih zemljišnih knjiga i potaklo reklo bi se povratak stanovništva i život u taj prostor, hvala. Branko (HDZ)** Poštovani zastupniče Tokić, što se tiče građevinskog zemljišta ne treba brinuti niti gradonačelnik, niti načelnik, Državna geodetska uprava će premjeriti sve, sva građevinska područja neovisno o zainteresiranosti odnosno nezainteresiranosti JLS. Onaj dio o kojemu, koji treba premjeriti i gdje se očekuje angažman predstavnika ili gradonačelnika, načelnika, predstavnika JLS izvan tog građevinskog područja. To je, ja sam maloprije g. Dabi u odgovoru rekao što to znači JLS koja cijeli svoj prostor izmjeri, cijelo svoje područje ne samo ovo građevinsko kojega mu mjeri država odnosno ne država nego Državna geodetska uprava. Ima više varijanata, neki su gradonačelnici i načelnici osigurali sredstva u svojim gradskim i općinskim proračunima, neki su gradonačelnici i načelnici zajedno sa svojim sugrađanima utvrdili postotak iznosa, nisu to velika sredstva, je sami participiraju jer se uređuje njihova imovina. Onaj ko je pokušao svoju imovinu riješit, svoju parcelu upisati 1/1 zna koji je trošak kroz sudske postupke. Ovdje se praktično sa vrlo malim sredstvima rješava cjelokupno imovinskopravno stanje…/Upadica Radin: Hvala, (HDZ)** Hvala. Evo poštovani ministre, mislim da smo 2018. i u 2022.g. napravili značajan iskorak za katastarske izmjere donošenjem ovog ali i niza drugih zakona koji su bili povezani isto tako i višegodišnji program za razdoblje 2030. godine je iznimno značajan. Rekli ste koja je problematika evo ja ću potvrditi kao kolega Milan da na mom području u Pakracu traje izmjera već nekakvih 8 godina, a isto tako sigurno još 2 godine će biti ljudi na terenu i zbog toga stvarno pozdravljam sve izmjere koje će doprinijeti ubrzavanju postupka. Vi ste naglasili značaj za gospodarski razvoj, a ja sam sigurna kako taj postupak utječe, znam da utječe na tržište nekretnina i evo jučer smo cijeli dan razgovarali o nekakvoj stambenoj problematici koju imamo i mene zanima možemo li reći da su izmjene ovog zakona na kraju krajeva na neki način usmjerene rješavanju i te stambene problematike o kojoj smo jučer razgovarali.

o rješavanju komunalne naknade, govoreći o upisu komunalne infrastrukture u zemljišnu knjigu na temelju odluka predstavničkih tijela. Ovime će se sva ta imovina koju smo jučer komentirali rješavati na način da će puno više vrijediti kako, kako ona koja se nalazi na prostoru višestambenih zgrada, brojne su višestambene zgrade u Hrvatskoj izgrađene na zemljištu koje nije u vlasništvu suvlasnika te iste višestambene višestambene zgrade, da ne govorim da je cijela komunalna infrastru… veliki dio komunalne infrastrukture jedinica lokalne samouprave apsolutno nije upisan na jedinicu lokalne samouprave nego na nekoliko tisuća suvlasnika koji su još uvijek upisani na to zemljište. I ovim postupkom i taj dio rješavamo. Ivan (SDP)** Poštovani ministre čitam iz prvoga zakona, navedenim predloženim izmjenama zakona osigurat će se suvremen i učinkovit sustav zemljišne administracije. Vi ste rekli da sustav pati desetljećima vjerojatno i duže, a nećemo o stoljećima od neodgovaranja stvarnog stanja sa stanjem na papiru, procesi traju predugo itd. Sve što je svima poznato, sve što je sporno. Hoće li ove izmjene zakona zaista pomoći da se to popravi ili će za 10 godina neki drugi ministar graditeljstva možda čak vi osobno ponovo ići sa izmjenama sa istim uvodom i istim obrazloženjem novih izmjena zakona? Hvala. Zahvaljujem poštovani zastupniče Račan. Jedino što možda se može, a u ovom trenutku mi ta saznanja nemamo dodatno ubrzati ovaj proces, ali u svakom slučaju ovaj će proces rezultirati da će se 600 tisuća hektara, desetina područja RH riješiti u idućih 7 godina do 2030. sa izmjerama i nek još bude godina, dvije, tri nakon toga proces završetka izrade zemljišne knjige taj će dio biti zatvoren. Možda će neki drugi ministar, mand… u ovom mandatu nastaviti sa novim prijedlogom godišnjeg ili višegodišnjeg programa koji će se odnositi na poljoprivredno zemljište što nam nedostaje, možda i na šumsko zemljište tako da će se u svakom slučaju razvojem novih tehnologija pojednostavniti evidencija nekretnina i njihov upis u zemljišne knjige na stvarne vlasnike i korisnike tih istih nekretnina. Hvala. Gospodin Ačkar. kao što i pozdravljam sve one zakone koje ste i u prethodnome mandatu uvodili, koje ste nastavili jednako uspješno implementirati i ovaj mandat što mi najbolje na terenu vidimo jer zbog tih izmjena za vrijeme vašega mandata znatno su olakšane, ubrzane i unaprijeđene neke strukture unutar naših gradskih oblika koje prije nismo mogli imati. Mislim da je dobro s obzirom da izmjere traju još jednom ponoviti i naglasiti radi svih ovdje prisutnih, a i radi javnosti koje su to točno najbitnije tehničke zapravo promjene zbog kojih će biti znatno ubrzano ovo usklađivanje. Hvala Branko (HDZ)** Zahvaljujem poštovani zastupniče Ačkar. Ono što će nam ubrzati ove procedure to je način i pristup premjeravanju tog zemljišta koje se mjeri da ne čekamo dok se ne prikupe podaci kako bi svi vlasnici mogli obilježiti i biti nazočni izmjeri. To je veliko ubrzanje. Drugi dio koji će ubrzati to je korištenje podataka umjesto čekanja da nam stranke budu nazočne na terenu, korištenje podataka koji posjeduju Državna geodetska uprava no ovim zakonom moramo ih unificirati da ne bi došlo do odstupanja, odstupanja i razlike i sami postupak predočavanja. To je najvažnija stvar, taj postupak predočavanja kad završi tehnički dio posla, to je jedan rekao bih pravni dio posla ovim zakonom smo ubrzali i ono što smo maloprije čuli 20 godina, 8 godina nakon što je završena izmjera to će se sada značajno, značajno Jasenka (SDP)** Poštovani ministre evo ja se iskreno nadam da će se postupak stvarno skratiti od 7 godina na godinu i pol, međutim evo program obnove zemljišnih registra putem katastarskih izmjera za sva građevinska područja na kojima se obavlja više od 80% gospodarskih aktivnosti možda bi trebalo preoblikovat na način da se smanji taj postotak za donošenje jer se gospodarske aktivnosti obavljaju i na manje razvijenim područjima koje nemaju toliki postotak gospodarske aktivnosti, a također nemaju sređenu zemljišnu administraciju. Na definiranje postotka od 80% zakinuti su manji gospodarstvenici, a za razvoj gospodarstva investicija osnovni je preduvjet imovinsko-pravno stanje. Također trebalo bi vidjeti i način na koji se pilot projekti prioritetno prioritetno provode na područjima na kojima su zemljišne knjige uništene gdje nema uslijed požara ili drugih nepogoda. Zahvaljujem poštovana zastupnice Auguštan Pentek. Nisam siguran da ste me shvatili do kraja. Ovaj dio koji ste završili to ću vam reći, da jedinice lokalne samouprave odnosno katastarske općine koje nemaju zemljišnu knjigu iz niza razloga su u prioritetu tu uopće nema dileme i nema dvojbe. Ovaj drugi dio 80% o kojemu ste govorili, dakle ja sam naveo podatak od 80% kako bih rekao da je opravdan bio pristup, da shvaćajući kapacitete hrvatske geodetske operative ne možemo izmjeriti 56 tisuća kvadratnih kilometara Hrvatske u 10 godina pa se onda Vlada odlučila da u, da kao prioritet u idućih 10 izmjeri ono što je najvažnije, a to je građevinsko zemljište. Zašto? Jer se na tom građevinskom zemljištu odvija 80% svih vrsta investicija u Hrvatskoj. Kako bismo te investicije ubrzali, kako njih ne bi kočili, a one su podloga i temelj gospodarskog razvoja išli smo u ovom trenutku najprije na građevinsko nakon čega će slijediti, a to sam u odgovoru gospodinu Račanu rekao vjerojatno poljoprivredno i šumsko, ali na tom zemljištu koje je također jednako važno u Hrvatskoj se odvija puno manje investicija pa onda je bilo razumno, svrsishodno krenuti prije svega u građevinsko zemljište. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa predsjedavajući. Poštovani ministre i potpredsjedniče Vlade evo svakako pohvaljujemo ove izmjene ovoga zakona i moram istaknuti evo da je unazad nekoliko godina suradnja dok sam ja bio i ministar pravosuđa i uprave sa Državnom geodetskom upravom bila i što se zapravo vidi na projektima prije svega povećanjem broja čestica koje se nalaze u fazi zemljišno-knjižnih podataka i to je nešto što će sigurno u slijedećem, slijedećih nekoliko godina kontinuirano rasti. naveli dosta pozitivnih primjera za jedinice lokalne samouprave što im donose katastarske izmjere. Nažalost imali smo situaciju da je usko grlo bilo u ovom pravosudnom dijelu. Vjerujem da su ove zadnje izmjene iz Zakona o zemljišnim knjigama dovesti do toga da će i ti postupci obnove zemljišnih knjiga se ubrzati i da će se povećavati broj čestica u bazi zemljišno-knjižnih podataka. Tako da vjerujem da je ovaj zakon doprinos tome da se da se vlasničko-pravni odnosi rješavaju jer na taj način omogućava lakše upravljanje i raspolaganje imovinom. Hvala. Zahvaljujem poštovani zastupniče Malenica. Ja se zahvaljujem vama kao ministru pravosuđa, gotovo sve ove promjene i donošenje programa koje sam maloprije naveo događale su se u vrijeme vašega mandata kao ministra pravosuđa, a ono što nisam rekao uvodno, a sad ste me vi podsjetili paralelno s ovim zakonom će sabor ovih dana imati raspravu i o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama koji će dodatno usklađivati se sa ovim zakonom kao bi se brže provele, ove promjene koje smo ovdje navele a ustvari nisu bitne promjene u ovom zakonu nego ono što će on na terenu rezultirati, a to da se brže formira zemljišna knjiga i da bude upravo postupak osnivanja zemljišne knjige usklađen sa popisnim listovima koje ćemo mi kroz ovaj zakon pripremiti i koji će praktično biti podloga za osnivanje nove zemljišne knjige, a tu ste vi to jako dobro znam čitavo vrijeme bili u potpuno usklađeni sa zakonima koje provodi ovo, koje je predlagalo ovo ministarstvo.

popraviti određene stvari jer ja ću vam sada iznijeti samo jedan primjer. Za vrijeme izlaganja u ime kluba iznijet ću vam više primjena gdje zakon nema svoju jasnoću. Vi ako nemate jasnoću u zakonu na koji način struka može obavljati posao. Evo ja ću vam dati jedan primjer pa me zanima da mi date vrlo konkretno, praktično obrazloženje kako će to izgledati u stvarnosti. Kaže Članak 38. za izradu geodetskih elaborata kojima se osnivaju nove katastarske čestice u katastru nekretnina mjerodavni su podaci sadržani u katastarskom operatu, a tko tvrdi oni nisu točni treba to dokazati. Super. Tko treba dokazati, na koji način se ovo dokazuje, u kojem postupku, pred kojim tijelom? Molim vas da ne bude floskula … …/Upadica Furio Radin: Hvala./… … molim vas da bude vrlo konkretno. Ono odgovor koji će stvarno koristiti geodetima na terenu. Zahvaljujem poštovani zastupniče Petrov. Prva stvar koju bi geodetska operativa provodi jest poziva stranku. To što stranka nema svojih podataka u osnovnih podataka o stranci u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi dijelom je i ona odgovorna. Dakle, ne možemo doći do nje, ne možemo je pozvati na omeđavanje, ne možemo je pozvati predočavanje što drugo preostaje državi Državnoj geodetskoj upravi već da koristi postojeće podatke koji su upisani u katastru i zemljišnoj knjizi. U RH postoji načelo povjerenja u zemljišnu knjigu. Prema tome, oni podaci koji su u katastru u tom trenutku i katastarskoj struci i zemljišnoj knjizi dostupni će biti temelj za osnivanje zemljišne knjige. Ja sam rekao uvodno možda će biti 5-6% krivih upisa, ali to apsolutno ne može biti prepreka da i bude 95%, pa da imamo 95% sređene Hrvatske, a 5% će se sređivati u postupku koji će

u Hrvatskoj pogotovo na građevinskom zemljištu. duhu konstruktivne rasprave riskirat ću i opomenu jer zaista jeste, volio bi da meni produžite vrijeme onoliko kolko ste ministru, ovdje smo svi ravnopravni, pa želim još pola minute. Povreda Poslovnika, čl. 238., ministre, ja razumijem otegotne okolnosti, al vi meni niste odgovorili na pitanje, ja sam vas pitao pred kojim tijelom, u kojem postupku,

ovaj napravio iznimku, pa bi ga pitao ako hoće odgovoriti, nadopunit svoj odgovor, ako neće idemo dalje.

Hvala predsjedavajući. Poštovani ministre, rekli ste evo u svom uvodnom izlaganju da je katastar najvažnija banka u tom kontekstu i nastavno na jučerašnju raspravu zanima me jeste li možda razmišljali da država osnuje jednu banku zemljišta kao mehanizam koji podupire projekte zadružnog stanovanja, socijalnog stanovanja, priuštivog stanovanja i to je kao što znate mehanizam koji, koji je jako raširen u drugim državama svijeta gdje država upravo korištenjem svojeg zemljišta podupire takve projekte, pa evo zanima me s obzirom na tu dugo najavljivanu strategiju ima li tako nešto u njoj? Hvala. Zahvaljujem poštovani zastupniče Živković. Ja sam jučer govorio dijelom o našem Nacionalnom planu stambene politike, rekao sam da ćemo ga predstaviti i rekao sam da su tri naša osnovna cilja, prvi je priuštivo stanovanje, drugo održivo stanovanje i treći je prostor u funkciji stanovanja. Kad govorim prostor u funkciji stanovanja jedna od naših mjera će biti ovo što ste vi rekli formiranje stambenih zadruga, neprofitnih stambenih zadruga koje ćemo poticati, već ih imamo u Hrvatskoj npr. u grada Križevaca itd. gdje se, gdje je moguće kroz neprofitne

taj projekt koji je od interesa za tu, za stambenu zajednicu koja će kasnije biti praktično i vlasnik ili suvlasnik tih istih prostora u samoj stambenoj zgradi, tako da smo o tome razmišljali i to će biti jedan od naših mjera u Nacionalnom planu stambene politike, hvala. Hvala potpredsjedniče. Potpredsjedniče Vlade, uz ljude prostor je sigurno jedan od naših najvrjednijih resursa, s njim treba pametno upravljati, važno je zbog pravne sigurnosti i gospodarskog razvoja uskladiti zemljišne knjige i katastar i provesti ovu katastarsku izmjeru kojom će se obuhvatiti 600 tisuća hektara građevinskog zemljišta, ona će očigledno biti i financijski zahtjevna, ali i dugotrajna i zato ste s pravom pozvali i općine i gradove i lokalnu samoupravu da se uključe u taj proces jer je cilj se ona provede ne samo za građevinsko zemljište nego i za poljoprivredno i za šumsko zemljište. Ako se općine i gradovi uključe da li to znači eventualno ubrzanje procesa, imamo li dovoljno geodeta u okviru Državne geodetske uprave za taj posao ili će se angažirati još dodatni geodeti? Je li točno ovo što smo čuli od nekih oporbenih zastupnika da geodeti ustvari ne znaju što trebaju raditi, da ih se dovodi u zabludu ili je to nešto pogrešno protumačeno? Hvala. **Radin, Furio već proteklih godinu i po dana svjedočim otvaranju i osnivanju zemljišne knjige u brojnim našim JLS koje su se uključile i počele izmjeru na svom prostoru i prije stupanja na snagu ovog višegodišnjeg financ… višegodišnjeg programa katastarske izmjere u svrhu formiranja zemljišne knjige. Takvih je primjera dosta. Ja ih pozivam i dalje, trebaju se javit Državnoj geodetskoj upravi. Kada Državna geodetska uprava krene u proces izrade godišnjeg programa onda svakako i one JLS koje su zainteresirane da se ne samo građevinsko područje nego i ostalo područje poljoprivredno i šumsko vrlo rado se onda Državna geodetska uprava uključuje u to, znamo koliki je iznos

Poštovani ministre, evo molim vas konkretan odgovor, mislite li da će s ovim zakonom zaustaviti makinacije lokalnih moćnika koji npr. prodaju zemljište na pustom otoku, onda se to zemljište parcelizira, onda puste sebi za pinku naravno, onda na mjestu jedne Bunje u doslovnom smislu od 3 kvadrata, ja svojim očima gledo, zato sam i digao kaznenu prijavu prije 4.g., sagrade vilu sa bazenom od 10 metara i sa jedno 10 bungalova, hoće li evo ovim zakonom cijela možda zaustaviti se i ta priča lokalnih moćnika koji rade velike nerede u hrvatskom društvu i ne pokazuju ništa osim toga da postoje jednaki i jednakiji, da za neke je zakon slovo na papiru, a za Odgovor molim vas. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem poštovani zastupniče Miletić, nažalost ne, ovaj će zakon riješiti to da će i na tom malom otoku ili bilo gdje ako je taj otok građevinsko zemljište, ali s obzirom da prilikom izmjere, ne mjeri se samo građevinsko zemljište nego značajan prostor koji je nužan za izmjeru toga, pretpostavljam i taj mali otočić će imati riješeno imovinskopravno stanje. Zaustavljanje bespravnih aktivnosti, pa ako hoćete i lokalne samouprave, kao što i svih građana RH za to postoje i drugi zakoni jedan smo od njih jučer ovdje raspravili u HS-u, a to je da se dopusti bespravna gradnja, neovisno o tome ko je investitor. Nekada je investitor i lokalna samouprava toga smo svjesni. **Radin, Zahvaljujem. Poštovani ministre. Prema prijedlogu zakona predviđate potpuno napuštanje tehničke reambulacije koja je do sad bila bitna za prikupljanje i obradu podataka o granicama zemljišta. S obzirom na to da je u mnogim područjima postojeća katastarska evidencija zastarjela ili nepotpuna, možete li pojasniti kako će se osigurati preciznost i ažurnost podataka u novim katastarskim izmjerama bez provođenja tehničke reambulacije? Koje konkretno mehanizme planirate uvesti kako bi se osigurala potpuna točnost tih podataka, a time u konačnici i pravna sigurnost posebno u ruralnim i manje razvijenim sredinama? Hvala. Zahvaljujem. Poštovani g. BAksa, nekada je postojala u Zakonu o geodetskoj izmjeri obveza da se urbano područje rembulira, usklađuje svakih pet godina intravilan odnosno ekstravilan svakih deset godina, međutim to sam uvodno rekao da il nije bilo političke volje, il nije bilo mogućnosti to se nije događalo. Zbog toga se i dogodila situacija da je danas naše stanje takvo kakvo je. Danas postoje i geodetima su na raspolaganju sofisticirana oprema i uređaji koji jednostavno danas omogućavaju praćenje stanja i promjena na terenu. No da bimo do njih došli potrebno je najprije uspostaviti osnovno temeljno, točno i precizno stanje što ovom izmjenom radimo. Kad to napravimo onda će se i izmjene vrlo brzo i lakše provoditi i u katastru i u zemljišnoj knjizi.

smatram da predložene izmjene sadrže određene nedostatke koje je potrebno riješiti prije usvajanja ovog zakona. Naime, predloženi način dostave putem e-Oglasnih ploča izaziva zabrinutost zbog potencijalnih problema u pravovremenom i učinkovitom obavještavanju vlasnika i drugih zainteresiranih strana. Ovakav način dostave može rezultirati kršenjem njihovih prava, posebice u ruralnim sredinama gdje je pristup internetu i digitalnim sredinama često Time bi se vlasnici nekretnina mogli biti isključeni iz postupaka koji direktno utječu na njihovu imovinu čime bi se ugrozila transparentnost i pravednost, stoga vas lijepo molim za komentar. Zahvaljujem. Poštovana zastupnice Ban. Nemojte misliti da početak katastarske izmjere dođe tek tako, jednostavno se završi u pojedinom u jedinici lokalne samouprave i o tome nitko ne zna. Izvođač katastarske izmjere prije nego što krene održi zbor građana, pozivaju se građani da se prijave da dođu na zajedničke sastanke ne bi li ih Državna geodetska uprava upoznala sa cijelim tim postupkom koji prethodi i sa cijelom tom izmjerom. Možda evo i ova rasprava poziv našim sugrađanima da provjere svoje stanje u katastarskom aparatu, da li su upisani odnosno da li su podaci koji su nužni adresa, možda OIB bilo koji važan podatak koji će omogućiti da njih izvođač geodet pozove. Geodet je najmirniji i najlakše mu je kad mu je stranka na terenu. Neće on pozivati elektroničkom poštom zato da bi izbjegao nego da bi došao što više podataka o koji mu može pružit stranka na terenu. Prema tome, evo neka bude poziv svima čuju da se provodi izmjera da dođu i prijave se. međutim neka pitanja još uvijek su ostala neodgovorena odnosno neki problemi se ovim rješavanje nekih problema sa ovim izmjenama ne daju. Dakle, vanknjižno nasljedstvo odnosno vlasništvo je problem zato što nasljednici ne mogu ući u trag svojoj imovini. Problem je pretraživanje po imenu i prezimenu i OIB-u zato što ti podaci nisu ažurirani u starim zapisima pa onda nasljednici ne mogu utvrditi svoje vlasništvo koje nasljeđuju, pa onda kad naknadno utvrde neko vlasništvo moraju sudski doći do tog vlasništva što im povećava naravno troškove. Dakle, potrebno je ažurirati naći način kako će se ažurirati ti podaci bilo da se obveže vlasnike da dostave te podatke, bilo da se na neki način to automatski riješi. Evo vaš komentar molim. **Radin, Poštovana zastupnice Sokolić, sve ste vi to lijepo elaborirali i naveli. Kako bi to izbjegli, kako bi to pojednostavnili, kako bi stvarnog vlasnika upisali u zemljišnu knjigu, a ne da umjesto njega budu njegovi preci ili ne znam ko već upisan, a nije stvarni vlasnik ili je možda u međuvremenu umro ili je on iz bilo kojih drugih razloga nije vlasnik tog zemljišta, ovaj postupak, ova procedura, ovo o čemu govorimo danas u HS-u će mu omogućiti da vrlo jednostavno postane vlasnik onoga što je i i zemljišno knjižni vlasnik onoga što je stvarno vlasnik, bez velikih poteškoća, bez odvjetnika, bez sudskih postupaka. Dovoljno je samo da izađe na teren da kaže moje su međe tu, tu i tu i sve će za njega odraditi država i na taj način će ga upisati kao stvarnog vlasnika. Ljubica (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, pohvale na donošenju višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskog područja. Upravo nesređene zemljišne knjige čine nama na lokalnom nivou veliki problem i možemo reći da nam blokiraju mnoga ulaganja kako lokalnim samouprava tako i investitorima u gospodarstvu. Mnoge lokalne samouprave nisu nažalost imale dovoljno sredstava da bi same krenule u rješavanje tog istog problema. Već ste više puta spomenuli, ali ja bi vas molila da još jedanput spomenete dodatno pojašnjenje postupka lokalnim samoupravama na koji način se ulazi odnosno prijavljuje u program višegodišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskog područja. Hvala. Hvala. Odgovor, izvolite. Krapinsko-zagorske i Varaždinske i Međimurske županije često dolazim upravo kako bi otvarao nove izmjere ili kako bi zaključivali postojeće izmjere. Mislim da sam prije ljeta bio kod ovdje nazočnog gradonačelnika Krapine i saborskog zastupnika koji će evo vrlo brzo ja mislim kroz godinu, dvije imati potpuno novu izmjeru, potpuno novu zemljišnu knjigu na području cijelog grada Krapine. A što to donosi gradu Krapini? To će možda on kasnije, vidim da se prijavio u pojedinačnoj raspravi reć koliki su to benefiti jedinici lokalne samouprave kada na cijelom svom području ima sređen Katastar i zemljišnu knjigu i ne treba uopće to govoriti. Puno sam gradonačelnika i načelnika kontaktirao koji su rekli koliko i na koji način je jednostavnije upravljati jedinicom lokalne samouprave gdje god ima namjeru bilo kakav postupak pokrenuti i investiciju to rješava vrlo, vrlo brzo. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, uvaženi potpredsjedniče Vlade ministre Bačić, da rekli ste na početku ovog svog uvodnog obrazloženja da je katastar jedna od najvrijednijih banaka koja uopće može postojati. Naravno zemljište je velika vrijednost. Čuli smo što se želi postići ovim izmjenama zakona i nekako u Hrvatskoj mi se čini da kad god se neki zakon i mijenja i donosi uglavnom je sve na fokusu države i mislim da je to u redu no i mi kao građani vjerojatno imamo određene obveze kad je u pitanju katastar, kad je u pitanju ono što mi kao korisnici trebamo iskoristit no često se to ne događa, često se ljudi ostanu zatečeni kad dođu u Katastar pa vide u stvari što sve nisu proveli pa možda evo nekoliko stvari koje bi unaprijedili tu komunikaciju između države i nas kao građana da taj problem naravno riješimo zajedno, učinkovitije i pravednije na kraju krajeva. (HDZ)** Zahvaljujem poštovani zastupniče Ivanović. Mislim da sam uvodno to rekao spominjući najvrijedniju banku u Hrvatskoj

za svoje pokretnine vozila jel, onda bismo svjedočili da bi nam i imovina pretpostavljam bila bolje, bolje uređena. To ne radimo, to nismo provodili. Možda nas na to ni zakoni nisu previše gurali i poticali. Zato evo danas moramo na ovaj način riješiti svu tu imovinu koja je ostala nesređena, neuređena, neažurirana kako bi onda svima nama omogućila jednostavniji život i sve ono što sa svojom imovinom provodimo i kako sa njom postupamo. Poštovani gospodine ministre vi sigurno znate za onaj izraz u Dalmaciji, a to je da je za sve kriva kurva Austrija, onda tri točkice zato što je propala. Naime kad već se i vi pozivate, a znamo da su katastarske knjige zapravo ne razumije./… austrijske karte u doba kad nije bilo dronova, nije bilo satelita itd. i bilo bi dobro da se mi vratimo bar na tu vrstu uređenosti koje imamo. Sad kad govorimo o 10% da će bit uređeno građevinsko, ja moram pozdravit da država preuzima na sebe teret plaćanja iz razloga što je sigurno da će to bit i naplaćeno naravno kroz poreze kao što ste i obećali. I još zadnje što vas moram pitati, može li se ovdje i na ovaj način riješiti pitanje nečega što se u Korčuli dogodilo. Znači deposedirano zemljište ni kriva ni dužna općina mora platit nešto šta je bilo prije 30 godina pa vas molim i na to odgovor. Hvala. Zahvaljujem gospodine Ostojiću. Da, ne bi bilo dobro da novi Katastar, nova zemljišna knjiga budu preciznosti, točnosti, vrijednosti kao što je to rađeno prije 180 godina iako je još uvijek to što je rađeno prije 180 godina za Franja Josipa danas u upotrebi, da toga nema bio bi nam život puno kompliciraniji. Što se tiče deposedacije i rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu kojega je skupština općine Korčula 1982. oduzela od određenih privatnih osoba do danas nije riješeno. Zakonima RH je propisano nadležna jedinica lokalne samouprave koja je oduzela to zemljište, dužna ga je vratit, dužna je obeštetiti te vlasnike, a država je nakon što jedinica lokalne samouprave obešteti vlasnike spremna i to provodi, taj taj iznos nadoknaditi nadležnoj jedinici lokalne samouprave putem druge nekretnine. I ja sam u ovom trenutku i naše ministarstvo u suradnji sa gradskom upravom grada Korčule, ćemo to riješiti nakon što se

ali često i onim špekulativnim. No to je sad jedna druga, posve druga tema. Mene zanima konkretno koje mjere će biti poduzete kako bi se spriječile moguće greške u terenskim podacima prikupljenim prilikom katastarskih izmjera budući da je katastarska izmjera temelj za uspostavu novih zemljišnih knjiga. Kakve su procedure za kontrolu, kvalitetu i osiguravanje točnosti prikupljenih podataka? Jasno osim dakako odaziva samih vlasnika, koji su drugi mehanizmi.

pa onda geodeti koji provode tu izmjeru koriste činjenicu da su tu susjedi jer kad susjed obilježi svoju parcelu velikim dijelom obilježi i utvrdi granice i vašeg. Dakle, na terenu se događa i to da jasno vaši prvi susjedi koji su tamo nazočni na obilježavanju pomognu onom izvođaču da definira i vašu česticu, to je jedna stvar. A druga stvar, postoje podaci sada u katastru i zemljišnoj knjizi da njih nema, da njih nema mi danas ne bimo imali podatke ko je vlasnik pojedine čestice. Prema tome, nije dobro stanje u zemljišnoj knjizi i katastru, ali još uvijek je bolje nego da nije nikako. I veliki broj, veliki broj čestica ima uredno riješeno imovinskopravno stanje, ovo se prije …/Upadica Radin: Hvala, vrijeme./… provodi zbog onih koji to nisu napravili i nisu sami riješili do sada. **Radin, Furio Hvala poštovani potpredsjedniče. Potpredsjedniče Vlade i ministre Bačić. Dakle, i za same građane, poduzetnike, jedinice lokalne samouprave naravno da je izuzetno važno sređivanje katastra zemljišnih knjiga. Nema niti jedne investicije izgradnje ničeg ako ovi prethodni preduvjeti nisu ispunjeni. Svakako da je dobro istaknuti još jednom ovaj podatak od 400 milijuna eura koje se planira uložiti u ove višegodišnjem programu jel to su značajna sredstva koja će ipak osigurati da se u tom smjeru i značajnije pomaknemo. Istakla bih primjer Osječko-baranjske županije koja već dugi niz godina u svom programu provodi izmjere i sufinancira jedinicama lokalne samouprave. Interes je velik kako za građevinsko tako kod nas naravno i za poljoprivredno zemljište. Od 30 do 30% županija dakle dobar je primjer i poticaj onim županijama koje to nemaju da uvedu upravo ovo sufinanciranje i ubrzaju i olakšaju ovaj proces i Državna geodetska uprava koja se uključila. Tako da možemo reći da imamo evo i pozitivne primjere, a vjerujemo da će ove zakonske izmjene ubrzati same postupke. Hvala.

katastar i zemljišna knjiga sa stanjem na terenu. Postoji diljem države brojni primjeri gdje se lokalna samouprava uključila i i iskoristila priliku da država rješava jedan dio njenog prostora, a da će onda oni zajedno sa svojim sugrađanima vlasnici tih nekretnina koje se rješavaju čiste, ako tako mogu reć i sređuju, onda omogućila kompletno sređeno imovinsko stanje na području svoje jedinice lokalne samouprave. S obzirom da je ovo zaključna rasprava ispričavam se što neću biti do kraja rasprave, sada je uskoro Vlada pa onda idem na Vladu imam tamo neke nove zakone. Evo ostat će tu državna tajnica i ravnatelj Državne geodetske uprave. Hvala lijepa. Hvala i vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da, g. Štromar

Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo HS-a je na trećoj sjednici održanoj 18. …/Govornik se ne razumije zbog najave./... '24. raspravljao o predmetnom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, prvo čitanje, P.Z. br. 44. U raspravi su članovi odbora prihvatili rad Državne geodetske uprave na iznimnom projektu programa obnove zemljišnih registra putem katastarskih izmjera za sva građevinska područja i zahtjevnom poslu u razvijanju i primjeni integriranog informacijskog sustava u prikupljanju, vođenju i dijeljenju prostornih podataka te ubrzavanju svih postupaka. Odbor je jednoglasno devet glasova za odlučio predložiti HS-u sljedeći zaključak, prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Hvala. Hvala i vama. Otvaram raspravu i prvi je na redu g. Božo Petrov koji će zastupat stavove Mosta. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici ministarstva. Žao mi je što je ministar otišao, a sam je rekao da mu je ovo itekako bitan zakon pa ga nema tu. Nema ga. Dakle, toliko o tome koliko je bitno ono što on misli da se ovdje može čut. A ja bih volio upozoriti na određene stvari kao što sam rekao u replici, drago mi je da je ovo prvo čitanje pa ću imati vremena do drugog čitanja određene stvari se popraviti ako će postojati dobra volja. Ono što mi je drago da u odnosu na 2022. postoje određeni pozitivni pomaci, postoji malo jača digitalizacija aerofotogrametrija, unapređenje tehnologija za geodetske radova, ali ja ću vas upozoriti na jednu stvar, sve ovo se predlagalo 2022. i to ste odbili. Znači ovo se predlagalo 2022. ovo ne samo da je Most predlagao ovo je stručnija institucija je predlagala, ovo vam je predlagala Komora inženjera geodezije i to ste tada odbili. To vam je jako važno za naglasiti, ali dobro barem ste dio sada prihvatili, iako i dalje postoje komentari iste te komore iz 2022. što ni danas niste uspjeli implementirati. Ali nekako se kreće pa ćemo valjda za 20 godina dočekati da se ispune savjeti struke koja je na terenu iz 2022., možda dođe 2052., al dobro barem je nekakav pomak. Ono što me smeta, smeta me da svaki put idu panegirike gdje se hvali kako je ovaj najbolji zakon kako će on sve riješit, tako je pričano 2018., što sam slušao, pa 2022., pa ako je to bilo 2018. tako zašto mijenjat 2022.? ako je bilo već 2022. sve odlično zašto mijenjate 2024.? Hoće nas opet dočekat za dvije godine iako danas govorite da ovo rješava sve. Ja slušam da ovaj zakon svaki put kad ga vi mijenjate rješava sve već treći put. Toliko o sustavnosti. I prije nego podcrtam određene nejasnoće za koje bi stvarno volio da predstavnici ministarstva ih uzmu u obzir i da do drugog čitanja učine boljima zbog ljudi koji su geodeti koji rade na terenu. Ja bi vas upitao jednu drugu stvar. Pa zar stvarno svaki prijedlog zakona mora imati i kukavičje jaje u njemu? Svaki prijedlog zakona. Dakle vi kada ministar govori kako je jako bitno da netko bude kada kada se radi izmjera i kada se radi Katastar, da netko o svom predmetu bude tamo na licu mjesta, inače će susjed moći reći što je istina, što ne mora bit istina. To je ono što vi uvodite u zakon. To je ono što je pravosudna mafija radila i radi zadnjih 30 godina u ilegali. Naći ćete milijun primjera u Hrvatskoj gdje su se drugima uknjižili na njihove nekretnine, na njihovo vlasništvo. To ćete nać. Nitko ih nikada nije vidio. Svi o tome šute i vi to danas legalizirate kroz ovaj zakon. Dakle nema vas tu, možemo kako hoćemo. Samo ste to još potvrdili zakonom. Ja bih volio da oni koji su u ovoj struci, koji jako dobro znaju šta ja trenutno pričam jer živimo u istom gradu, a vidim da će govoriti, ako smatraju da griješim molim vas neka izađu javno i neka kažu da griješim. A onda ću ja s imenima. Bit će jako zabavno. E sada mene zanima ponovit ću vam, zašto svaki prijedlog zakona mora imati kukavičje jaje. Zašto legalizirate pravosudnu mafiju da se ucrtava drugima na njihova, na njihove nekretnine? Ja bi tražio prvo da se to izmjeni. Gospodine Zekanović, da biste mogli prvo se trebate pripremiti za prijedlog zakona. A sad idemo dalje. Dakle, što se tiče ovog problematičnog dijela najviše će zapravo pogoditi one koji su otišli iz Hrvatske. Jer sad kad su otišli sad im ni ne treba to što im je, po vama ne treba to što im je ostalo u Hrvatskoj pa ćete to razriješiti na ovaj način. Primjedbe koje imam na sami, osim ovoga koji je po meni najvažniji i najključniji. Primjedbe druge koje imam na ovaj prijedlog zakona, nejasnoće koje se nalaze u samome zakonu i koji bi volio zaista da se isprave do drugoga čitanja. Državna geodetska uprava vidim da već 30 godina ako ne i više nije u stanju definirati kvalitetan pojam osoba koje sudjeluju u postupku katastarske izmjere. Dakle u čl. 1 sada imate u ovom što se predlaže. Osobe upisane u katastarski operat zemljišnu knjigu, kartone zemljišta, pologe isprava, osobe koje su upravitelji nekretnina i druge osobe koje imaju pravni interes sudjeluju ostatak. ostatak. Ok. Tko su to druge osobe koje imaju pravni interes? Gdje je to točno definirano u zakonu? Jel mi može netko protumačiti ovo. Članak 19 predlaže se ako neki od nositelja prava nisu suglasni s obilježenim granicama zemljišta, na granici njihovih katastarskih čestica takva granica označuje se spornom. Dobro, koja je zamjena za ovu situaciju? Meni bi bilo zanimljivo saznati što će se po novom događati u situacijama kad netko od osoba pokaže drugačiju među nego njegov susjed. Do sad je to bilo propisano, sada je samo sporno. Nema nastavka. Što ste učinili ljudima na terenu? Molio bi da se definira do drugog čitanja. Ovo je ono što sam postavio pitanje ministru pa mi nije odgovorio i nije našao za shodno iako mu je predsjedavajući dao priliku da opet može odgovoriti, nije odgovorio. drugi put nije odgovorio. Ja ću postaviti treći put isto pitanje, molio bi da netko odgovori za njega ali molio bi da se odgovori konkretno, praktično da ljudi koji rade na terenu, koji su geodeti od onoga što netko odgovori imaju koristi. Praktično, konkretno u svom poslu. Dakle za izradbu geodetskih elaborata kojima se osnivaju nove katastarske čestice u Katastru nekretnina mjerodavni su podaci zadržani u katastarskom operatu, a tko tvrdi da oni nisu točni treba to dokazati. Ponovit ću pitanje, što znači da treba dokazat, na koji način se ovo dokazuje, u kojem postupku, pred kojim tijelom? Što znači ova rečenica? Očekujem da netko Očekujem da netko danas u raspravi odgovori i da se ovo jasno definira do idućeg čitanja. Sad ide nova nejasnoća i stvarno mi nije jasno kako ljudi koji su pisali ovaj zakon ne razumiju razliku između i i ili. Sad da ja pitam nekoga tko je ovdje stručan, a da bude stvarno pošten. Može li se napraviti slijedeće? Dakle, kaže osim kada su pravomoćnim rješenjem donesenim u upravnom postupku osniva nova katastarska čestica i kada se nova katastarska čestica osniva u postupcima evidentiranja katastarskih čestica određenih propisima kojima se uređuju javne i nerazvrstane ceste, komunalno gospodarstvo, vodne građevine i korita prirodnih površinskih voda, željeznička infrastruktura te procijenjeno i neprocijenjeno građevinsko zemljište na temelju iskaza promjena iz potvrđenog geodetskog elaborata. Onaj tko se bavio s ovim jako dobro zna da u trenutku kada ovdje stavite veznik i trebate dobaviti sve ovo. Sad me zanima u praktičnom svijetu na konkretnoj razini jel ovo moguće? Evo ja vas molim mislim da nije toliki problem promijeniti u ili, dat ćete veću mogućnost čak i ako ne razumijete mislim da se vrlo jednostavno potraži google razlika i ili i onda shvatite šta znači jedno, šta znači drugo i šta je provedivo i šta je neprovedivo jer ako ostavite i onda me baš zanima na koji način će ovo biti provedivo što ste napisali. Članak 42. pozivanje osoba u okviru izrade geodetskog elaborata ponovo spominju se osobe koje imaju pravni interes kao osobe koje je potrebno pozvati. Ja ću vam postaviti pitanje, možete li mi definirat pravni interes? Na što zakonodavac misli kad kaže pravni interes jer ovo nije nigdje definirano. Pravni interesi mogu biti razni da se razumijemo treba ih konkretizirati. Novi problem, kaže ukoliko osobe na susjednim katastarskim česticama ne pokažu granice katastarskih čestica za izradu geodetskih elaborata upotrebljavaju se podaci mjerenja lomnih točaka granica katastarskih čestica koje su obilježene od strane osobe koje su se odazvale na obilježavanje dok će se za prikaz preostalih granica katastarskih čestica koje nisu bile predmet postupka koristiti metoda prilagodbe prikaza okolnih katastarskih čestica. ako susjed ne dođe pokazati među primjenjivat će se podaci koji su pokazale druge prisutne osobe i podaci o granicama suzdr… sadržanima u katastarskom planu. Pretpostavljam da te prisutne će biti one koje imaju pravni interes kojeg niste definirali. Ono što ja znam u mom kraju su postojale različite osobe koje su imale pravni interes i uknjižavale sebe tamo gdje im nije bilo mjesto i to ja zovem pravosudnom mafijom. I to je ono što legalizirate ovdje. Niti ste definirali pravni interes, govorite da osobe od pravnog interesa treba dozvati tu, a ako slučajno se ne pojavi onaj čije je to zemljište e onda će to definirat osoba koja ima pravni interes koju ste vi zovnuli. Bravo. Pretpostavljam da će prva meta biti imovina onih koji su otišli iz Hrvatske, nema ih tu. To će biti najlakše. Ja bi molio da ovo izmijenite. Molio bi zaista da ovo izmijenite da ovo ne ostane na ovome, da vrlo jasno precizno napišete pravni interes i da ukinete pravosudnu mafiju. Ajmo dalje koliko još imam vremena. Kaže Članak 46. ako se utvrdi da se radi o adresi za koju se dostava može izvršiti. Daj mi molim vas objasnite točno tko to definira dostavu odnosno adresu dostave koja se može izvršiti. Pošta toga nema. Daj mi molim vas objasnite jer ono je nastavak priče ove prve o kojoj sam govorio, znači vi definirate koja adresa na koju adresu se dostava može izvršiti. koje ne možete, dostava ne može se izvršiti a to ste vi onda definirali ostaju neobaviješteni. Zato sam i pitao jel zaista treba u svakom zakonu postojati kukavičje jaje. E sad stavak 2. ovog zakona kaže da imaju upute za dostavljača. Tko je dostavljač? Poštar? Poštar će čitati zakon? Vi mene zafrkavate? Ja se zaista nadam samo evo molio da sad da mi se produži pol minute da bi zaista se nadam da će se primjedbe uzeti u obzir, da ćete me razuvjeriti da se ovdje do drugog čitanja zakona ove stvari izmijeniti, da nećete ići u prilog pravosudnoj mafiji i da ćete jednom do kraja iskorijeniti … …/Upadica Furio Gospodin Tomislav Golubić, Klub zastupnika SDP-a. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ravnatelju Državne geodetske uprave, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege zastupnici evo dakle danas smo dobili na stol prijedlog izmjena Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Mislim da je važno da se podsjetimo da je prvi zakon, prva verzija ovog zakona donesena 2018. da bi nakon toga u listopadu znači otprilike 3 godine prije današnjeg dana je donešen višegodišnji Program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021.-2030. tu u HS na na temelju kojeg je onda geodetska uprava krenula u poslove državnih izmjera. Očito su pronašli nekakve poteškoće u svojem provedbi tog programa da bi onda 2022. opet bile izmjene tog zakona, te danas evo 2024., 3.g. nakon što je donesen taj program utvrđene su dodatne neke poteškoće u provedbi tih izmjera, te imamo prijedlog da bi se taj program unaprijedio, da bi se ubrzale procedure da bi se moglo to sve skupa završiti u onim rokovima koji jesu predviđeni, a ne da nam procedure traju po 7-8.g.. Naravno da treba pozdraviti sve ove promjene koje su u zakonskoj regulativi, koje idu u smjeru da se sve te procedure smanje. Ono što ako sam dobro shvatio u postupcima znači tih izmjera detektirano je kao najveći problem upravo nemogućnost dostavljanja pismena na kućne adrese vlasnika, suvlasnika i ostalih koji imaju neku vrstu posjeda ili nečega na toj nekretnini, te se iz tog razloga omogućilo da se može dostaviti i članu kućanstva, te se omogućilo ako to nije moguće da se to objavi na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave koja je u elektronskom obliku odnosno na web stranici Državne geodetske uprave. E sad, tu je bilo spomenuto da eto baš je dobro da konačno mailom su počeli poslovati u Državnoj geodetskoj upravi, dakle nije se počelo mailom poslovati i to je moja prva zamjerka koju mislim da u trenutku kad svi pričamo o digitalnoj transformaciji, u trenutku kad bez maila i interneta, a toga ste i vi svjesni u Državnoj geodetskoj upravi kao predlagatelj zakona gdje ste dozvolili da se i geodetski elaborati u digitalnom obliku dostavljaju na ovjeru kod vas, a elektroničkim potpisom ovlaštenog geodete, međutim ispravite, ali nisam pronašao da građanin kao stranke u postupku geodetskih izmjera imaju mogućnosti dati svoje mišljenje, dati, odreći se prava na žalbu ili tako nešto kroz sustav recimo e-građanin, potpisati digitalnim potpisom ili na neki drugi način sve ove digitalne transformacije kojima se Vlada RH hvali da jesmo uveli, da jesmo dobri u tome, da postoje, žao mi je da to nije implementirano da bi vi u Državnoj geodetskoj upravi isto tako mogli to provoditi kroz taj sustav. Živimo u 2024.g., 3.g. nam je trebalo da eto mijenjamo zakon na način da možemo stavit na oglasnu ploču i na web stranicu, nadam se za 3.g. da ćemo doći do toga da možemo preko sustava e-građanina obavještavat građane o katastarskim izmjerama, da će građani moći nešto, svoje pismeno prema Državnoj geodetskoj upravi ili potpisati nešto digitalnim potpisom. Žao mi je što ovoga su prošle 3.g., znači 3.g. su trećina vremena, roka, roka, programa, koje sam spomenuo. Ako nam je trebalo 3.g. da utvrdimo kako brže i lakše dostaviti pismeno strankama u postupku, bojim se da do 2030. taj program neće biti proveden onako kao što je zamišljen. Molim vas ravnatelju da ukoliko imate nekakvih dodatnih opcija, a dobro je slušati ovo što se priča u saboru jer se dobije dobrih ideja, dobije se nekih momenata o kojima možda se nije razmišljalo jer i sam sam radio u sustavu i znam da ponekad se od šume ne vidi drvo, međutim poslušajte prijedloge, bilo bi dobro da se isti uvrste na drugo čitanje ovog zakona. Ono što isto mi upalo u oko, a to je da, jučer smo cijeli dan razgovarali o tome dal ćemo postavljat klime na pročelja zgrada, ko će financirat obnovu tih pročelja i to sve, međutim u prijedlogu tog Zakona o upravljanju i održavanju nekretnina je isto tako navedeno da će se osnovati Registar zajednice suvlasnika, da će se osnovati Registar upravitelja zgrada i sve to će provoditi Državna geodetska uprava, će biti tijelo koje će to sve prikupljati, koje će to sve provoditi i danas imamo prijedlog izmjena zakona u kojem se spominje Registar zgrada i stvarno sam očekivao da ćete implementirati taj novi zakon koji je jučer bio u prvom čitanju, da ćete proširiti zakon koji se zove Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina na način da će u taj registar zgrada biti implementirana i stvari vezano za Registar zajednice suvlasnika i upravitelja zgrada. Jasno ste definirali, čak dok sam čitao zakon moram priznat da vidilo se da geodeti imaju prste u tome, jasno, precizno definirane neke stvari, dok opet neke kao što je već bilo upozoreno slučajno ili namjerno su ostale u zraku. Međutim, stvarno mislim da se jučerašnji zakon, prijedlog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada mogo vrlo lako implementirati u ovaj prijedlog izmjena zakona gdje bi se već sad neke stvari možda mogle posložiti da se zna ko, na koji način, da li su upravni, da li su neupravni postupci. Jasno da je sve definirano pravilnicima koji se spominju u prijedlogu Zakona o upravljanju i održavanju nekretnina, međutim paralelno se očito donose zakoni jedan i drugi. Bio sam uvjeren dok smo dobili dnevni red i odbora i saborske sjednice da je to sve povezano, međutim u našoj birokratiziranoj državi gdje je puno bitnije dal imaš taj biljeg, di je puno bitnije dal je nešto prošlo 15 dana od dostave pismena ili nije, stvarno sam se nadao da će se ić u nekakvom smjeru digitalizacije, u nekakvom smjeru olakšavanja prvenstveno građanima i u nekom smjeru da se malo smanji ta birokracija, da se malo smanje ti registri, al okej, imat ćete Registar zajednice suvlasnika, Registar upravitelja zgrada, pa ćete imat Registar zgrada, uz to sve ajmo ne zaboravit da ste vi Državna geodetska uprava, pa volite katastar nekretnina, puno je toga svega i mislim da treba razmišljati kako i na koji način te baze podataka koje će se stvoriti, a vi ste jedino javnopravno tijelo u državi koje ima mogućnost stvarati te baze podataka, baratati sa njima, nadopunjavati ih i onda omogućiti što gradovima i općinama, županijama, a na kraju što građanima da s time barataju i imaju mogućnost uvida u vlasništvo, u posjedništvo i sve ostale znači stvari vezano za to. Mislim da je potrebno baze podataka povezati, birokraciju u našoj državi pokušati smanjiti, digitalizirati i stvarno ne vidim razloga da imamo tri registra. Ako je ovim zakonom predviđen registar zgrada, stvarno sam se nado da ćete tu povezati onda registar zajednice suvlasnika i registar upravitelja zgrada. Ima vremena do drugog čitanja da možda u tom smjeru razmilite idete jer ja ne znam kud će ova država sa svim tim registrima i sa svim tim birokratskim. Mislim, nema potrebe za svim tim. Znači molim vas, objedinjavanja registara, smanjenje birokracije u vidu digitalizacije poslovanja. Imate postojeće sustave koji su implementirani, kojima se Vlada RH hvali da funkcioniraju jako dobro, znači sustav e-Građanina, digitalni potpis uvrstite to također unutra, mislim da je to nešto što bi moglo ubrzati procedure izmjera vani na terenu. Naravno da mora ostati i dalje da se pismeno mora uručiti na adresu, naravno da je ponekad nemoguće jer kao što ste rekli imamo vlasništvo upisano još iz Austro-Ugarske, nemoguće je pronaći vlasnika, nemoguće je doć do nasljednika, treba nam oglasna ploča koja ok, bit će u elektronskom obliku na web stranci DGU-a, ali stvarno je žalosno da donosimo 2024.g. zakon koji ne predviđa da neko može mailom biti nešto dostavljeno, da ne može digitalno biti potpisano ili kroz sustav e-Građanin obaviješteno. Hvala. na redu g. Dalibor Milan koji će zastupati stavove HDZ-a.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ravnatelju Državne geodetske uprave, poštovana državna tajnice, poštovana kolegice i kolege. Trenutno važeći Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina s izmjenama i dopunama u primjeni je nepunih šest godina. U tom vremenu pojavili su se zahtjevi za osiguravanje efikasne provedbe višegodišnjih programa katastarskih izmjera koji je donio HS i to za razdoblje 2021.-2030.g.. Ažurni i pouzdani katastarski i zemljišnoknjižni podaci pridonose vladavini prava i osnovna su pretpostavka za kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina te pokretanje samih investicija i provedbu kako smo i čuli u izlaganju razvojnih i infrastrukturnih projekata čime se svakako stvaraju uvjeti za efikasan gospodarski razvoj. RH je od svog osamostaljenja suočena čuli smo s velikim izazovom ažuriranja i usklađivanja podataka katastra i same zemljišne knjige. Za veliki broj nekretnina postojeće informacije u katastru i zemljišnim knjigama međusobno se razlikuju i često ne odgovaraju stvarnom stanju, što složit ćete se svi, imamo ovdje dosta gradonačelnika, načelnika predstavlja nama veliki problem u funkcioniranju samih gradova u prijavi pojedinih projekata. Tako stanje registra sprječava ili usporava pravni promet nekretninama kao i druge transakcije i time uzrokuje dodatne troškove svim sudionicima u tržištu nekretnina prepreka je pravnoj sigurnosti u prometu nekretninama i gospodarskom razvoju u cjelini. Tržište nekretninama u širem smislu riječi moglo djelovati i na zadovoljavajući način i na temelju sporadične uknjižbe, ali problem dugotrajnih i skupih pojedinačnih postupaka osobito osobito utječe na provođenje velikih kapitalnih infrastrukturnih projekata za čije ulaganje postoje interesi kako domaćih tako i stranih investitora. I takvi projekti uglavnom uključuju velike površine zemljišta i velik broj nekretnina u vlasništvu različitih vlasnika. U svrhu modernizacije zemljišne administracije i stvaranju preduvjeta za provođenje opsežnih aktivnosti iz programa, DGU i Ministarstvo pravosuđa i uprave su zaista u zadnjih nekoliko godina već obavile čitav niz poboljšanja nad … i podacima i podacima iz svoje nadležnosti. Kako bi se dodatno unaprijedile usluge sustava zemljišne administracije sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška te osigurala kontinuirana modernizacija katastra i zemljišne knjige, nužno je zaista bilo ovim Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina bolje urediti područja katastarskih izmjera i uskladiti ih već sa postojećim odredbama koji propisuju postupanja iz nadležnosti samog Ministarstva pravosuđa, a koja su već i propisana postojećim Zakonom o zemljišnim knjigama. Najvažnije promjene koje donosi ovaj Prijedlog zakona izmjena i dopuna Zakona odnose se na odredbe koji propisuje postupak same katastarske izmjere jer složit ćemo se svi, katastarska izmjera je temelj za sustavnu obnovu odnosno samog osnivanja zemljišnih knjiga, a u konačnosti uspostave baze zemljišnih podataka. Što se ovim prijedlogom zapravo želi osigurati? Prije svega zakonito obavještavanje, pozivanje i sudjelovanje svih osoba koje sudjeluju ili imaju interes sudjelovati u postupku same katastarske izmjere. Osobe koje su upisane u katastarski operat u zemljišnu knjigu, kartone pologa isprava osobe koji su upravitelj nekretnina i druge osobe koje imaju pravni interes sudjeluju u postupcima same katastarske izmjere i izrade samog katastarskog operata nekretnina. Sukladno važećem Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina čuli smo već ranije da se stranke pozivaju pisanim putem. S obzirom da se ažuriranje navedenih evidencija provodi temeljem zahtjeva fizičkih i pravnih osoba koji su u suštini i obveznici prijave i promjene bilo upisanih prava, bilo adresa, to se pokazalo da takva dostava nije učinkovita. Stoga s ovim novim prijedlogom zakona uređuje dostava pismena u postupcima same katastarske izmjere, izrade geodetskog elaborata na način da se pismena dostavljaju posrednom dostavom na adrese za koje se utvrdi da se dostava može izvršiti. Pismena za koja je razvidno da se dostava ne može izvršiti objavljuju se na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave koja se vodi elektroničkim putem. Smatram da će ove izmjene zakona i način ovakve dostave sigurno ubrzati postupak ne samo pred katastrom, nego i sutra pred zemljišnikom odnosno pred sudom. Ovim prijedlogom izmjene i dopune zakona propisuje se da se poziv na obilježavanje dostavlja nadležnom tijelu javne vlasti odnosno pravnoj oso9bi koja na temelju posebnih zakona upravlja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno općim i javnim dobrima. U postupku obilježavanja, dakle lomnih točaka granice zemljišta izvoditelj osigurava stručnu pomoć i trajne međne oznake, a obilježavanje samih lomnih točaka granica zemljišta trajnim međnim oznakama u okviru ugovorenih poslova obavlja sam izvoditelj. obilježavanja granica zemljišta izvoditelj izrađuje popis samih katastarskih čestica u kojim osobe koje su pokazale te tzv. lomne točke granice zemljišta a koje je izvoditelj obilježio i prikazao na skici izmjerom. Potpisom iskazuje suglasnost sa obilježenim granicama samog zemljišta. Ako neka osoba nije suglasna sa obilježenim granicama takve granice označuju se spornima. koje su obuhvaćene katastarskom izmjerom izvoditelj izrađuje, potpisuje zapisnike o obilježavanju u kojima se iskazuju podaci o osobama koje su pozvane na obilježavanje, odnosno osobama koje su se odazvale, odnosno nisu se odazvale na obilježavanje činjenica utvrđenih obilježenim granicama zemljišta, činjenice o preuzimanju granica zemljišta, te činjenice o granicama zemljišta koje se označavaju spornima. Sve osobe koje su se odazvale i pristupile su obilježavanju prikupljaju se svi podaci kao utvrđene činjenice u svojstvu osobe u odnosu na osobe upisane u katastarski operat odnosno zemljišnu knjigu. Na navedeni način sigurno će se povećati učinkovitost u provođenju katastarske izmjere i izrade samog katastarskog operata nekretnina, te obnove, a kasnije i osnivanje dopune zemljišne knjige. Za potrebe predočavanja elaborata katastarske izmjere u zaseban popisni list svrstava se katastarska čestica koja je utvrđena katastarskom izmjerom, te ona predstavlja posebnu nekretninu. Popisni list sukladno novom prijedlogu zakona sada će imati sve elemente nacrta zemljišno-knjižnog uloška što je velika novost i on se izrađuje integriranim geodetskim i pravnim znanjima. Dakle, uz sva znanja ovlaštenog inženjera geodezije te pravnog stručnjaka. Dakle, to je ta novost koja se sada pojavljuje na samom terenu. Pojavit će se i pravni stručnjak što će zasigurno ubrzati postupak kasnije obnove zemljišne knjige. Popisni list sukladno novom, nakon što se elaborat katastarske izmjere izradi pristupa se postupku samog predočavanja podataka iz popisnog lista. U samom postupku predočavanja elaborata katastarske izmjere za sve katastarske čestice obuhvaćene katastarskom izmjerom izvoditelj utvrđuje sve važne činjenice važne za osnivanje katastarske čestice. U postupku predočavanja elaborata katastarske izmjere nazočne osobe potvrđuju da su im podaci o katastarskim česticama predočeni, te na samom terenu potpisuju izjavu kojom potvrđuju potvrđuju da su suglasne s predočenim podacima o katastarskim česticama koje su im predočene u popisnom listu i izvodu iz katastarskog plana. Osoba može biti i nesuglasna, odnosno ne mora biti suglasna u tom trenutku kada nije suglasna sa predočenim podacima o katastarskim česticama može iskazati sa kojim podacima nije suglasna o čemu će sam izvoditelj sastaviti bilješku i obaviti terenski očevid. Nakon obavljenog takvog terenskog očevida podaci o katastarskim česticama ponovo će se predočavati. Ako nazočna osoba po provedenom postupku ponovno nije suglasna sa predočenim podacima i odbije potpisati izjavu bilješke …/Govornik se ne razumije./… smatra se prigovorom koji se dostavlja u nadležni katastarski ured, a u prigovoru rješenjem će odlučiti nadležni katastarski ured protiv tog rješenja je dopuštena žalba i ona se podnosi izravno Državnoj geodetskoj upravi. Po dovršetku predočavanja elaborat katastarske izmjere se potvrđuje i on je osnova zapravo za osnivanje, odnosno obnovu zemljišne knjige koju će provoditi nadležni Općinski sud. Sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama rasprava za postupak sastavljanja tih zemljišno-knjižnih uložaka neće se provoditi osim kada sud ocijeni da je potrebno provoditi raspravu. Dakle, to je jedna velika novost u odnosu na bivši zakon, odnosno važeći zakon kada je uporedo postupak provodio katastar, dostavljao podatke sudu i to je sve odugovlačilo vrijeme uknjižbe. Čuli smo da je prosječni rok obnove zemljišne knjige 7 godina, ali čuli smo primjere gdje taj rok je i mnogo duži. Na ovaj način će se taj postupak skratiti. Kada se otvori katastarski operat Državna geodetska uprava objavljuje oglas na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave, e-oglasnoj ploči nadležnog Općinskog suda, nadležnog katastarskog ureda, jedinice lokalne samouprave ili na neki drugi odgovarajući način da se otvara postupak javnog uvida uvida u podatke otvorenog katastarskog operata. Ovim prijedlogom izmjene i dopuna zakona detaljnije se propisuje radnje u postupku izrade, te pregled i potvrđivanje geodetskih elaborata čime se doprinosi zaista jednoj pravnoj sigurnosti i zaštiti prava i obveza stranaka koje sudjeluju u navedenim postupcima kao i samom skraćivanju već sam to naveo par puta, ali zaista je bitno skraćivanju samog postupka, pregleda i potvrđivanje geodetskih elaborata, te u konačnici bržom provedbom promjena temeljem geodetskih elaborata u katastarskom operatu. U postupku održavanja katastarskog operata katastra nekretnina, osnivanju novih katastarskih čestica provodi se u katastarskom operatu na temelju potvrđenog geodetskog elaborata u kojem su iskazane koordinate lomnih točaka, međa i drugih granica katastarskih čestica koje se mogu obnoviti na terenu i pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku. Za nekretnine koje su u vlasništvu RH te za opća i javna dobra poziv se dostavlja nadležnom tijelu javne vlasti odnosno pravnoj osobi koja na temelju posebnih zakona upravlja nekretninama koje su u vlasništvu RH odnosno općim i javnim dobrima. Velike promjene su po pitanju tehničke reambulacije kako je propisano odredbom važećeg Zakona o državnoj izmjeri i katastru ona je tehnička radnja ograničenog prikupljanja i obrade podataka u okviru koje se iz postojećeg katastra zemljišta preuzimaju, obrađuju i na kraju prilagođavaju oni podaci koji su pogodni za sami katastar nekretnina. S obzirom da se važećim Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina propisuje kvaliteta čuli smo lomnih točaka, međa i drugih granica koja je veća od kvalitete postojećih podataka katastra zemljišta to se tehničkom reambulacijom ne mogu ispuniti sami uvjeti koji su propisani, propisane kvalitete te je stoga istu suvišno, suvišno Ovim prijedlogom izmjena i dopuna zakona dodatno se propisuje pravo na pristup i pretraživanje podataka katastarskog operata po osobnom identifikacijskom broju i to za Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Državno odvjetništvo RH te ostala javnopravna tijela pri obavljanju poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa propisima koji se, koje uređuje državna informacijska infrastruktura. Zaključit ću dakle navedenim predloženim izmjenama zakona osigurat će se vjerujem suvremen i učinkovit sustav zemljišne administracije koji će u konačnosti doprinijeti povećanju pravne sigurnosti u postupanju s nekretninama, ubrzat će se proces ulaganja te poboljšati funkcioniranje tržišta nekretnina. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospodin Loris Peršurić, Klub zastupnika IDS-a, PGS-a, Unije Kvarnera i ISU-PIP. Evo hvala puno potpredsjedniče sabora, državna tajnice, ravnatelju, zastupnice i zastupnici dobar vam dan. Evo vezano za ovaj Prijedlog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina dosta sam se raspitao sa strukom s drugom stranom i sa samom komorom, ovo što je komora odgovorila ne bih o tome puno ponavljao jer za to ja sam siguran da ministarstvo ima sve potrebne informacije što bi trebalo, što je dobro, što predlažu na kraju krajeva tako da oko toga ne bi, ali evo dao bih par opaski ono što sama struka govori dakle u vezi prijedloga i izmjena Kao prvo podrška unaprjeđenju zakonodavstva, evo pozdravljam nastojanja da se kroz izmjene i dopune zakona modernizira i poboljša postojeći sustav državne izmjere i katastra nekretnina. Jasno je da je nužno prilagoditi zakonodavni okvir novim tehnološkim društvenim izazovima što uključuje digitalizaciju podataka, smanjenje administrativnih prepreka i učinkovitije upravljanje katastarskim evidencijama. Što se tiče digitalizacije i modernizacije isto tako podržavam predložene izmjene u dijelu koje se odnose na digitalizaciju katastarskih evidencija i uvođenje elektroničke komunikacije s korisnicima usluga. Smatram da bi potpuna digitalizacija omogućila brži pristup informacijama i povećala transparentnost samog sustava. Također, digitalizacija bi mogla značajno olakšati obradu podataka, smanjiti mogućnost ljudskih pogrešaka i ubrzati postupke vezane za upis prava na nekretninama. Međutim, smatramo da je iznimno važno da prijelaz na digitalne sustave bude praćen odgovarajućom edukacijom svih korisnika kao i jačanjem informacijske sigurnosti kako bi se zaštitili podaci o nekretninama od mogućih zloupotreba. Što se tiče ubrzavanje administrativnih postupaka, pozitivno ocjenjujemo odredbe koje se predviđaju pojednostavljenje, ubrzanje postupaka upisa prava vlasništva i drugih stvari, stvarnih prava u katastar nekretnina. U današnjem poslovnom okruženju u koji su sve više stavljene brze i transparentne pravne postupke smanjenje vremenskih okvira za obradu zahtjeva može potaknuti veću pravnu sigurnost i olakšat promet nekretnina. Tu predlažemo da se dodatno razmotri način na koji će se osigurat pravovremeno …/Govornik se ne razumije./… postupaka na terenu posebice u područjima gdje postoji manjak kadrova ili tehničkih resursa za provedbu katastarskih operacija. Što se tiče utjecaja na vlasnike nekretnina i javnost s obzirom na to da ove izmjene izravno utječu na prava vlasnika nekretnina smatramo da je potrebno osigurati adekvatno informiranje javnosti o novim odredbama. Sami vlasnici nekretnina moraju biti jasno i pravovremeno informirani o tome kako izmjene zakona utječu na njihove obveze, prava i postupke koje trebaju poduzeti. Prijedlozi ili sami prijedlozi za poboljšanje, kako bi predložene izmjene bile učinkovitije dakle predlažemo slijedeće. Unaprijediti kapacitete i educirati stručnjake koji rade na provedbi katastarskih postupaka kako bi sustav mogao pratiti najnovije tehnološke i pravne izazove. Osigurati da svi dokumenti i informacije vezani uz katastar budu dostupni na više jezika posebice u višejezičnim zajednicama kako bi se izbjegli nesporazumi i pravne nejasnoće i provesti dodatne konzultacije s dionicima uključe i lokalne zajednice, stručne udruge i predstavnike građana kako bi se šire sagledali svi aspekti predloženih samih izmjena. Nekako kao zaključak u načelu podržavamo prijedlog prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, ali predlažem dodatnu pažnju posvetit operativnoj provedbi i osigurati adekvatne resurse kako bi svi dijelovi sustava mogli učinkovito funkcionirati. ističem važnost kontinuiranog informiranja javnosti i osiguranja transparentnosti u provedbi zakonskih izmjena. Evo to su nekako par nekakvih prijedloga, opaski struke na terenu i na terenu kod samih lokalnih samouprava ono što sam stigao razgovarati pa vjerujem od prvog do drugog čitanja da će biti tu još vremena za poboljšati tih par još stvari, evo hvala svima. Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačne rasprave, gđa., prva je gđa. Jasenka Auguštan-Pentek, Poštovani potpredsjedniče, poštovani ravnatelju Državne geodetske uprave, državna tajnice, evo pohvalan je pristup osiguranju dostupnosti podataka za širok krug korisnika kao i implementacija elektroničnih usluga, no postavlja se pitanje točnosti tih podataka. Osnovni problem koji postoji u RH je neusklađenost podataka između zemljišnih knjiga i katastra. Neusklađenost podataka u zemljišnim knjigama i katastru u RH predstavlja ozbiljan problem koji utječe na pravnu sigurnost vlasnika nekretnina, investicije i planiranje. Katastarska izmjera je jedan od najvažnijih alata za rješavanje ovih problema jer ona omogućuje fizičku izmjeru zemljišta, usporedbu stvarnog stanja na terenu s evidentiranim stanjem u katastru i zemljišnim knjigama, te unos ispravljenih podataka. Ovim prijedlogom zakona osigurava se zakonito obavještavanje, pozivanje i sudjelovanje svih osoba koje sudjeluju ili imaju interes sudjelovati u postupku katastarske izmjere. No ako dobro promislimo bit problema dođemo do zaključka da je potreban poticaj države kako bi se počeli ozbiljno rješavati vlasnički odnosi koji su temeljni, a u skladu s tim neposredno usklađivanje sa stanjem u katastru. Potrebno je ozbiljnije pristupiti problemu, te potaknuti vlasnike na rješavanje odnosa kroz djelomično ili potpuno pokrivanje troškova katastarskih izmjera, posebno u ruralnim i manje razvijenim područjima, financijska pomoć ili djelomično oslobođenje od troškova sudskih i administrativnih postupka potrebnih za promjenu podataka u zemljišnim knjigama. Država možda može uvesti i porezne olakšice za fizičke osobe koje će riješiti ili koje riješe neusklađenost zemljišnih knjiga i katastra. Mogli bi organizirati i pružanje besplatne pravne pomoći vlasnicima zemljištima, osobito starijim osobama ili onima s nižim prihodima kako bi ih uputili u proceduru i korake potrebne za rješavanje neusklađenosti. Trebali bi možda više provoditi kampanje kako bi podigli svijest i važnost usklađivanja zemljišnih knjiga i katastra jer mnogi građani nisu svjesni problema koji mogu imati zbog neusklađenosti, a uključujući i poteškoće s nasljeđivanjem, prodajom ili izgradnjom na zemljištu. Situacije koje se često događaju su one kod kupoprodajne, kod kupoprodaje novih nekretnina koje imaju riješene vlasničke odnose i upis takvih nekretnina obavlja se u gruntovnici, je u jako kratkom vremenu vidljiva promjena i u vlasničkom listu koji se može relativno brzo dohvatiti i online, no problem nastaje u trenutku kada po službenoj dužnosti katastar treba upisati promjene, takvi slučajevi također stoje kao neriješeni iako s njima možda ima i najmanje komplikacija. Sugeriram da bi možda bilo dobro posložiti po prioritetima predmete koji se trebaju riješiti, kao i procjenu koliko je situacija zamršena, ovo je samo jedan od primjera. Danas kod ug… prema mojim informacijama na terenu da danas kod ugovora o uređenju z.k. stanja, iako ne dolazi do prometa nekretnina jer stjecatelj već dugi niz godina uživa tu nekretnina, pa nema niti nikakvih međusobnih novčanih davanja, plaća se porez. Porezna to tumači kao da je došlo do prometa prometa nekretnina, a u stvarnosti to nije tako. Tu bi svakako to trebalo razmotriti i vidjeti da se kod takvih upisa građane oslobodi od poreza. Također još jedanput ću reć ono što je danas i bilo ovdje da se krenulo u katastarske izmjere, međutim pilot projekti koji se provode nisu usklađeni sa prioritetima. Danas je ovdje državni tajnik rekao evo kako se katastarske izmjere vrše u nekim gradovima i općinama, a neki gradovi i općine nisu imali jednake šanse za prijave. Mislim da je to moglo se možda bolje pozvati gradove i općine na prijavu kod katastarskih izmjera i da svakako je trebalo ići po prioritetima. Evo dolazim iz grada gdje kod nas zemljišne knjige su davno izgorjele i užasan je problem i vlasnicima kod upisa i novim investitorima, a naravno i JLS koje spadaju u to područje, a ima nas 9 i nikako i nikako da dođemo na red da katastarske počnu i na našem području. U svakom slučaju evo kao što smo rekli i na odboru kada ste prezentirali, a i ovdje, ja se radujem ako će biti to tako da skratimo taj period od 7.g. na godinu i pol i vjerujem da jedino tako ćemo moći rješavati sve ove probleme

Hvala predsjedavajući, evo pozorno sam slušao kolegicu vezano za probleme koje je navela, samo mogu reći pa upravo zbog toga se i rade katastarske izmjere da se ti problemi koje je navodila vezano za vlasništvo, posjed, neusklađenost zemljišnih knjiga, da se riješe i ja imam dovoljno iskustva s obzirom da evo i 6. katastarsku izmjeru provodimo na području grada Krapine, da to mogu slobodno reći. A što se tiče prioriteta sad je potpuno besplatno dakle, a prije se sufinanciralo 40% Državna geodetska uprava, a 60% jedinica lokalne samouprave. Recite mi kolegice zašto onda vi prije niste dali dakle isto zahtjev da krenete u katastarske izmjere kad ste mogli i sami krenuti sa sufinanciranjem, a imali ste i financijske kapacitete s obzirom na sredstva koje ste dobili kroz fiskalnu održivost od Ministarstva financija. Jasenka (SDP)** Poštovani kolega meni je pohvalno da ste vi imali financijska sredstva za izmjeru i da ste krenuli u to i i to nije bilo moje pitanje. Moje je pitanje bilo zašto se u državi nije posložilo gdje su najgora stanja i da se ide prioritetima ovog besplatno ili sufinanciranje kao što ste rekli. Međutim evo što se tiče mog rada i vi sami znate da na žalost mi nismo imali financijska sredstva da sami možemo krenuti u katastarske izmjere jer smo prvo išli rješavati izmjere objekata kako bi mogli utvrditi komunalnu naknadu, porez kuće na odmor jer na žalost grad Zlatar je vjerojatno jedini grad koji je bio u bankrotu i morao se polako, polako dizati i i dio po dio sufinancirat sve ono što može kako bi sredili sva, svo ono nesređeno stanje koje smo imali. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Sad na redu gospođa Tanja Sokolić. Poštovani predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege iako su ove izmjene tehničke naravi predstavljaju neke promjene u sustavu. Želim iskoristiti priliku da ukažem na neke ključne probleme koji već dugo opterećuju naš katastarski i zemljišno-knjižni sustav, a koji ovim zakonom i dalje ostaju neriješeni. Prvi problem na koji želim ukazati jest pitanje vanknjižnog vlasništva. Iako ovo pitanje ne ulazi direktno u obuhvat izmjena zakona o kojem raspravljamo ono ima dubok utjecaj na stvarno stanje vlasništva u RH, imamo imamo situaciju gdje značajan broj nekretnina nije upisan u zemljišne knjige ili su upisane na način koji ne odražava stvarnog vlasnika. Takve nekretnine stvaraju poteškoće i nasljednicima i sudovima otežavajući pravovremeno i točno utvrđivanje vlasništva. Vanknjižno vlasništvo često vodi do dugotrajnih i složenih sudskih postupaka, a nasljednici se suočavaju s velikim poteškoćama i u traženju prava na imovinu za koju ponekad ni ne znaju da postoji. Ako ne rješavamo ovaj problem ne vidim, iako su ponuđena ovdje neke, neka rješenja mi ja mislim da ćemo nastaviti biti svjedoci sustava koji ne odražava stvarno stanje na terenu. Ministar je odgovor na moju repliku kazao kako, kako je upravo izmjenama ovog zakona omogućeno da se, da se riješi taj sustav međutim, odnosno da se izbjegnu sudski troškovi međutim to se ne iščitava iz ovog prijedloga. Možda će biti olakšano za dio ljudi, za dio zemljišnih knjiga koje se uređuje međutim ja sam problematizirala drugi problem koji se odnosi na ažuriranje podataka u zemljišnim knjigama. Dakle u slučaju ostavinskih postupaka, nasljednici su često suočeni s nemogućnošću pretrage po imenu i prezimenu ili OIB-u jer kod starih upisa ti podaci nisu ažurirani. To znači kad se naknadno otkrije neka dodatna imovina koja nije uključena u početni ostavinski postupak nasljednici moraju vraćati na sud pokrečući nove postupke i prolazeći kroz dodatne troškove. Dakle problem je pretraživanje podataka jer stariji zapisi nisu ažurirani. Ovo nije samo birokratski problem nego i financijski udar na građane. Moramo osigurati da se zemljišne knjige ažuriraju i moderniziraju tako da podaci odražavaju stvarno stanje vlasništva i olakšaju pretragu nasljednicima i njihovim pravnim zastupnicima. Mogući pristup su automatizirana ažuriranja podataka npr. povezivanje s podacima iz MUP-a ili obveze vlasnika da periodički ažuriraju. Znači obveza, ne mogućnost da periodički ažuriraju svoje podatke da taj bi se trebalo omogućiti da taj proces provedu bez dodatnih financijskih opterećenja. To u ovom prijedlogu izmjena nije navedeno. Cijenim napore koje ulažemo u modernizaciju našeg Katastra ali smatram da zakonodavac mora imati širu sliku na umu. Ako želimo pravedniji, učinkovitiji i transparentniji sustav, moramo se hrabro suočiti s dubokim problemima poput vanknjižnog vlasništva i neažuriranih podataka. Samo tako možemo izgraditi sustav koji će služiti građanima i njihovim potrebama na način koji zaslužuju. Problem vanknjižnog vlasništva ima ozbiljne posljedice ne samo na nasljedne postupke nego i na širu financijsku i poreznu sliku države. Kad vlasništvo nad nekretninama nije uredno evidentirano u zemljišnim knjigama, ne samo da nasljednici nailaze na poteškoće u ostvarivanju svojih prava već se otežava i naplata poreza na nekretnine. Država ima legalno pravo i potrebu naplatiti porez na imovinu no kada sustav ne odražava stvarnog vlasnika, naplata poreza postaje problematična. Vanknjižno vlasništvo često vodi do nejasnoća oko toga tko je stvarni obveznik plaćanja poreza na nekretnine, a to otežava i sprječava učinkovitu naplatu. Rješavanje ovog pitanja kroz ažuriranje zemljišnih knjiga uz obvezu vlasnika da periodički dostavljaju točne i ažuriranje podatke, moglo bi značajno unaprijediti sustav naplate poreza ali i spriječiti porezne utaje koje su posljedica ovakvih nepravilnosti. Također olakšali bismo posao državnim tijelima u provedbi poreznih politika i osigurali veću transparentnost vlasničkih odnosa. Ako želimo izgraditi pravedni i učinkoviti sustav onda moramo povezati rješavanje vanknjižnog vlasništva i s poreznim sustavom, kako bi država mogla izvršavati svoje obveze bez gubitaka, a građani bez dodatnih pravnih i financijskih tereta. Hvala. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Radin, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, daleko ste mi svi ovako nekako nam je svima puno draža bila sabornica ali evo, moramo se obnovit i nek se ide u obnovu i nek Hrvatski sabor ponovno zasja u svim svojim ljepotama i veličinama i vrijednostima, a do tada ćemo bit strpljivi, ponizni i radit svoj posao i to je to. Iako kažem malo je ovako mi je sve predaleko. Htio bi progovoriti nekoliko misli iznijeti. Zamislite svijet u kojem svaka granica vašeg dvorišta svaka međa na zemlji za koju ste mislili da je vaša postaje predmet državne izmjere. Možda nekima zvuči kao šala, možda neki misle da su uzeli malo Alan Ford u ruke, ali nije, to je naša stvarnost. Država nam je na radost svih nas odlučila pojednostaviti život i hvala državi na tome, kroz novi Prijedlog zakona o izmjenama i dopuna Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina jer naravno ništa ne govori o dovoljno o brizi o građanima kao još jedan složeni birokratski labirint kroz koji će građani RH morati prolaziti. Recimo imate npr. neki svoj komadić zemlje, neki svoj mali vrt, neki mali raj u kojem uživamo saditi npr. rajčice, paprike, krastavce i onda iznenada jednog lijepog jutra pojavljuje se geodet sa hrpom papira, elaboratom u ruci, a naravno sve u skladu sa zakonskim promjenama, i kaže kako možda ipak tamo u kutu te rajčice nisu baš na vašem zemljištu, zapravo možda rajčice pripadaju vašem susjedu ili u najboljem slučaju državi. Ali ne brinite, sve je to ime modernizacije. I taj elaborat meni se čini da je on Sveti Gral ovog novog zakona, ne samo da se temeljito mijenjaju međe, već ćete se morati i potpisati na razne liste suglasnosti izjave o granicama, pa čak i potvrditi da su vaše rajčice, da je vaša paprika gdje bi trebala bit. Ako možda vi niste suglasni s granicama, nema problema, katastar će „sporno“ obilježiti vašu meju, a kada se složite potpisat će kao da vaša zemlja više ne pripada vama nego Državnim arhivima. Sve to naravno u ime učinkovitosti. Ako ste kojim slučajem odselili iz svog rodnog grada, nemojte se brinuti, nema brige, pa država je ta koja ima genijalne metode i obavijestit će vas o svemu putem e-Oglasnih ploča. Dakle, ukoliko niste pročitali svaki zakon objavljenim na tim čarobnim elektronskim pločama, možda ćete jednog dana otkriti da ste u međuvremenu postali ponosni vlasnik susjedovog vrta ili obrnuto, naravno bez da vas itko išta pita. Ako se pojavite na zakazanom obilježavanju međa država će ljubazno preuzeti vašu meju iz postojećih evidencija, fantastično zar ne, zvuči korektno, fer baš onako kako treba raditi i kako smo naviknuli sa državom. Al nemojte se toliko brinuti ima tu i dobrih vijesti, npr. ukoliko ste vlasnik zgrade trajnog karaktera, sad ja bi volio da se to isto malo pojasni što je to trajni karakter. Kakav karakter može imat zgrada i kakav je to opis karaktera koji ima zgrada? Možda javnosti da se objasni ako je vama stručnjacima to jasno, ali vaša građevina će bit precizno popisana u katastarskom operatu zajedno s načinom uporabe. To znači da vaša kuća npr. možda izgrađena prije 50 godina sada službeno dobiva potvrdu da ona stvarno postoji, da ona egzistencijalno je na tom mjestu. Pa čestitamo, to je stvarno sjajna vijest. I sve ovo uvijek kad je riječ o državi prati nevjerojatna transparentnost. Geodeti će naravno točno znati tko se odazvao pozivu, a tko nije, ako se niste odazvali nema problema, država će pretpostaviti da se slažete s bilo čime što je susjed rekao o vašoj zemlji lijepo je oslanjati se na pretpostavke zar ne? A kad sve ovo zbrojimo dolazimo do briljantnog zaključka, naša vlast nije ovdje da komplicira stvar nego da nam olakša život. To vam je kao kad dođe predsjednik Vlade i kaže da u Hrvatskoj se nikad bolje nije živjelo i da Hrvati nisu svjesni koliko je nama dobro, a onda vam izađu tekstovi kupovne moći Hrvata, medijalna plaća, onda svatite koliko desetke i desetke tisuća ljudi radi ispod tisuću eura, onda skužite da naši umirovljenici tisuće i tisuće umirovljenika preživljava s 400 eura, al to je to. Dakle, nije bitno kakva je stvarnost nego je bitno kako se predstavlja da stvarnost jest. Imate tu naravno onda sve one koji pušu u taj rok pa to ispadne kako ispadne. To je ta nova era. Tko bi uopće volio čekati i provoditi sate i sate listajući neki e-Oglasne ploče, raspravljajući s geodetima, potpisujući beskonačne elaboratne obrasce? To je dragi moji nova era, kao što sam rekao za našu zemlju. Zemlja u kojoj svaka čestica postaje predmetom državnog nadzora, a vi mali taj čovjek, vlasnik zemlje postajete nevoljni sudionik u katastarskoj sapunici par excellence. I dok se budemo smijali ovim izmjenama, jedno je sigurno, naša birokracija je uvijek korak ispred. Dakle, štogod vi zamislite kojagod rješenja vi pronađete, štogod vi ponudite birokracija je uvijek korak ispred. Štogod vi mislili da posjedujete danas, sutra će možda biti samo tema na državnoj e-Oglasnoj ploči. Hvala. Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Miletić, iz vašeg izlaganja i na temelju vašeg izlaganja imao bih jedno pitanje. Imajući u vidu, a najčešće u Hrvatskoj obiteljske odnose koji u jednoj velikoj mjeri nisu obiteljski, a odnosi zasigurno jesu, postavljam pitanje u sljedećem kontekstu. Primjerice, dva brata čiji su roditelji preminuli od kojih se jedan odselio u inozemstvo i dolazi nam određeni postupak iz dijela ovog zakona. Brat koji je u Njemačkoj obzirom da nije u dobrim odnosima sa svojim bratom koji živi u Hrvatskoj ne čita elektronički oglasnik, kolika je mogućnost da će ostati bez onog svog dijela koji mu realno pripada? Marin (MOST)** Hvala predsjedavajući. Kolega Kujundžiću meni je drago, uistinu mi je drago da u Hrvatskom saboru kao oporba predlažemo nekada na malo ironičan način, ali vjerujem da su vladajući uočili sve nedostatke zato imamo čitanje i prvo čitanje i drugo čitanje i uvjeren sam, uvjeren sam da kad su čuli što vi postavljate koje pitanje i raspravu ovu i općenito svo sudjelovanje ovdje da će sve to uvažiti jer jednostavno oni to vole, oni vole kad god čuju da vi nešto kvalitetno predložite za dobro građana oni to uvaže. Na takav način neće biti onih koji su oštećeni unutar obitelji kao što ste vi rekli ako je jedan brat otišao u Njemačku jednostavno ne može pročitati na oglasnoj ploči to i siguran sam da će vladajući to uvažiti i da će ispraviti već u drugom čitanju. Hvala. Gospodin Ledenko replika. procedure za kontrolu kvalitete i točnosti podataka, pa je on odgovorio u smislu da će susjedi omeđiti i tvoju parcelu ako tebe nema. Nama su puna usta naše dijaspore koju želimo da se vrati i naravno dočekujemo ih širokih ruku. Oni će biti u tu jednom zaista neodgovarajućem položaju nisu tu i o njihovoj sudbini, njihovih parcela, terena, djedovine dogovarat će neki susjedi koji jesu ili nisu u dobrim odnosima koji su već bili predmetom nekih špekulantskih prodaja i kupovina. Kakvu mi tu poruku šaljemo i kakvo je vaše razmišljanje po tom pitanju. (MOST)** Hvala vam kolega Ledenko na pitanju. Nažalost, život piše svoje priče, ali s obzirom kakve neki od nas imaju susjede onda bolje da ovdje ipak nastanu neke izmjene do drugog čitanja onda i do donošenja zakona jer budu li nam neki susjedi mjerili među mogli bi ostati i bez ono malo zemlje što, što imamo. I stvarno evo malo se šalim ali to je istina ne, tako da vjerujem kažem da će vladajući to uvažiti napose u trenutku kada cijelo vrijeme ističemo važnost povratka našeg iseljenika, kada cijelo vrijeme zovemo ljude da se vrate u svoju domovinu i onda je vrlo bitno da se urede na najbolji mogući način i sve ove stvari da nitko ne ostane oštećen od svih onih Hrvata i Hrvatica koji žive izvan RH. Hvala lijepa, time zaključujemo raspravu, glasovat ćemo kada se steknu uvjeti i sada do 12 sati kratka pauza i onda ćemo doći glasati.

Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak. 1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. 1. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim glasujmo. glasovalo, 118 za, 11 suzdržanih pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

129 zastupnica i zastupnika glasovalo, 118 za, 11 suzdržanih pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim glasujmo. glasovalo, 118 za, 11 suzdržanih pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, prvo čitanje, P.Z. br. 44. Predlagatelj je Vlada. Rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. 1. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona. Molim glasujmo. 129 zastupnica i zastupnika glasovalo, 118 za, 11 suzdržanih pa je donesen zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.